na obe strani, da bodo vsi zadovoljni. Pa gremo k bolj resnim zadevam. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 11. seje Državnega zbora.

dejanskega stanja, za ugotovitev politične in druge odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnje javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje,

Zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave je na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici predlagatelja, kolegici Anji Bah Žibert. Izvolite.

ŽIBERT (PS SDS): Spoštovani! Voda ni le nujna za življenje in zdravje ljudi, ampak predstavlja strateški vir 21. stoletja. V mednarodnem pravu se je zato razvila človekova pravica do pitne vode. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2010 pravico do varne in čiste pitne vode opredelila kot bistveno človekovo pravico za polno uživanje pravice do življenja. Med 122 državami, ki so podprle resolucijo oziroma omenjeni zapis, je bila tudi Slovenija. Več kot dve milijardi ljudi še vedno nima dostopa do varne pitne vode. Vsako leto zaradi bolezni, povezanih s pomanjkanjem čiste vode, umre več kot dva milijona ljudi, od tega je milijon in pol otrok, mlajših od pet let. Žal imamo tudi v Sloveniji še vedno področja, kjer ljudje nimajo čiste pitne vode, kot je denimo predel Ajdovec v občini Žužemberk. Na mestu je vprašanje, kaj se je za omenjene prebivalce spremenilo po tem, ko smo pred sedmimi leti z velikim pompom v 70.a člen Ustave zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode, razen tega, da sedaj lahko rečejo, da jim država krši ustavno pravico, sprememb zanje ni. A v Sloveniji, konkretneje v glavnem mestu Ljubljana, se nam zaradi nedotakljivosti, brezbrižnosti in z evri ter z milijonskimi odpisi dolgov natovorjenega župana Jankovića po vpisu pravice do pitne vode v Ustavo stanje celo drastično slabša. Z gradnjo kanalizacije nad vodonosnikom se ogroža življenje več kot 300 tisoč prebivalcev ter ostalega ekosistema. Gre za odsek med Brodom in Ježico, torej v bližini vodarn Šentvid in Kleče, ki oskrbujeta Ljubljano in okolico z 90 % pitne vode. Za lažje razumevanje pomembnosti tega odseka. V Klečah na primer ni bilo mogoče graditi nove hiše. Za nadomestno gradnjo so ljudje čakali več kot 10 let za gradbeno dovoljenje, zato prebivalci tega območja danes še toliko težje razumejo, kaj se pravzaprav dogaja. Danes je na vodonosniku voda čista, ni greznic, ni potrebno nobeno odvajanje. Brat bratu ne bi dovolil, da tam, ko eden črpa vodo, drugi napeljuje kanalizacijo, pravijo zaskrbljeni prebivalci. Pri tem velja izpostaviti, da pitne vode za mesta, ki imajo več kot 100 tisoč prebivalcev, sodijo v kritično infrastrukturo, kar pomeni, da bi bilo treba odpraviti vsa neposredna tveganja za onesnaženje pitne vode. Torej, Slovenija je podprla resolucijo Združenih narodov o pravici do vode. Slovenija je pravico do pitne vode vpisala celo v svojo ustavo. Slovenija pa je tudi država, ki dovoljuje nedopustno gradnjo kanalizacijskega voda C0 nad ljubljanskim vodonosnikom in ogroža pitno vodo, to javno dobrino najširšega pomena. Slovenija je država, kjer minister za naravne vire in prostor, Brežan, s konference Združenih narodov v New Yorku o vodi sporoči, da se nevaren projekt kanal C0 lahko gradi naprej, čeprav z izjavo, da le-ta prinaša več koristi kot tveganj, sam priznava nevarnost tega projekta. Nikjer ne boste našli države, ki bi podpirala nekaj tako zloveščega in pogubnega in posledično tudi ne boste našli države, kjer v parlamentu brani čisto pitno vodo zgolj opozicija, medtem ko vladne stranke celo branijo to nevarno početje.

Nenazadnje je na to opozorila tudi predsednica države, Nataša Pirc Musar, ki je Jankovića pozvala, da gradnjo ustavi in pridobi ustrezno dokumentacijo in v dialogu s splošno in strokovno javnostjo sprejme najboljšo možno odločitev. Po mnenju predsednice se je treba vprašati, ali so bili vsi dosedanji postopki vodeni odgovorno in ali je bilo upoštevano previdnostno načelo. Predsednica je ob tem tudi opozorila na problem drobljenja projekta, kar pa je pravzaprav rak rana tega projekta. Je pa njena tišina sedaj, ko bi moral biti njen glas še močnejši, zaskrbljujoča. In ker v tej državi ni naključij, govori tudi njena tišina.Živimo v času absurda vseh absurdov, kjer se glavni igralci trudijo zaščititi interese, predvsem finančne, glavne figure iz mestne hiše in Jankovića postavljajo pred interese prebivalcev in njihove neodtujljive pravice do pitne vode in zasebne lastnine. Ob okoljskem kriminalu se kršijo tudi pravice lastnikov zemljišč, ki jih je Jankovićeva varnostna služba celo pretepala, ker se borijo proti črni gradnji. Mestna občina Ljubljana je ob asistenci policije arbitrarno posegla v temeljne pravice in svoboščine lastnikov. V Svobodi je dovoljeno tudi to oziroma, kako že pravite, dobrodošli v normalnosti. Največ pa pove Jankovićeva izjava že iz leta 2018, da ko njega ne bo več, ga ta pitna voda sploh ne bo kaj dosti dolžnost vseh nas, predstavnikov ljudstva, je, da naredimo vse, da zaščitimo pitno vodo, tudi to, da se ustanovi parlamentarna preiskava, preiskava za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, za ugotovitev politične in druge odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v tako imenovani projekt kanal C0. Preiskava zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje. Preiskava tudi o tem, ali je treba spremeniti zakonodajo s področja gradnje, urejanja prostora in varstva okolja. Zato se ob tej priložnosti zahvaljujem kolegom iz Nove Slovenije, ki so prispevali podpise in omogočili ustanovitev te preiskovalne komisije. Ne morem pa razumeti, da tudi ob tako pomembni temi, kot je zaščita čiste pitne vode, koalicija ni sposobna z nami in z vsemi ostalimi, ki želimo ohraniti čisto pitno vodo, So čista voda, zdravje in varnost ljudi res vredni tako malo? Imata Ustava Republike Slovenije in zakonodaja za to koalicijo sploh še kakšno vrednost? pa koalicijska zaveza, da se dokončno uveljavi ustavna pravica do čiste pitne vode? Ste že pozabili na ta del koalicijske pogodbe? Iz dosegljive dokumentacije je razvidno, da bi bilo treba pri kanalu C0 na območju vodonosnika pred gradnjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje, brez katerega gradnja ni dovoljena. Zakaj se torej gradi? Zakaj se gradi brez gradbenega dovoljenja? Kaj je s primernostjo materialov? Zakaj se ne upošteva negativnega mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje? Zakaj se ne upošteva strokovne in širše javnosti? Zakaj se ne sliši zaskrbljenih zdravnikov? Ravno pri njih se bo na koncu iskala pomoč. Zakaj ne odreagirajo Vlada, pristojna ministrstva, inšpekcijske službe, Državno odvetništvo? Zakaj se ne izrabi vseh pravnih sredstev? Zakaj morajo ljudje zaradi pomanjkljive dokumentacije podirati ute, medtem ko lahko Janković gradi? Kaj se skriva za prezaposlitvami tistih, ki so v imeli preteklosti vpliv in odgovornost v zvezi z gradnjo kanala C0, danes pa so v varnih službah na Mestni občini Ljubljana? Zakaj se kljub zavezujočim sklepom Državnega zbora in pristojnih delovnih teles še kar gradi naprej? Zakaj? Ali zgolj zato, ker celotna Vlada in koalicija klečita na Jankovićevi koruzi? Kolegice in kolegi, danes ne gre zgolj za uvedbo 41. parlamentarne preiskave v Državnem zboru, danes gre za človekovo pravico do pitne vode, a ne le za trenutno prebivalstvo, gre za pravice naših potomcev in našo dolžnost, da ohranimo vodne vire. Parlamentarna preiskava o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika ni namenjena nekemu političnemu obračunavanju. Za preveč pomembno stvar gre, da bi bilo njeno delovanje podrejeno takšni rigidnosti. Nenazadnje to izkazuje tudi velik javni interes, saj gre za največji ekološki projekt, na katerem pa je vsak dan več prstnih odtisov, ki kažejo na postopke, ki so bili vodeni nepravilno in nezakonito. Z opredelitvijo ustavne pravice do vode kot temeljne človekove pravice smo nase sprejeli tudi dolžnost in jasno zavezo ohraniti naravne vire, med katere sodijo vode in vodni viri. Da bodo vodni viri služili trajnostni oskrbi prebivalstva, pomeni sprejemati ukrepe, ki bodo naslednjim rodovom omogočili dostop do kakovostne pitne vode, zato je nujno treba preprečevati in zmanjševati onesnaževanje, varovati okolje ter ravnati preventivno.

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! Mestni odbor Nove Slovenije Ljubljana je bil prvi, ki je opozoril na pomanjkljivost kanala C0 in zahteval spremembo projektov v okviru pristojnega odbora mestnega sveta. Poslanci smo deležni kritik, da smo se šele sedaj spomnili na kanal C0, zato bom v stališču poslanske skupine predstavil to copy-paste, kar je predstavila takratna kolegica, poslanka Državnega zbora Tadeja Šuštar Zalar v stališču Poslanske skupine Nova Slovenija leta 2019 na seji Državnega zbora. Leta 2019 je v svojem stališču povedala, da Mestna občina Ljubljana za izvedbo gradbenih del izgradnje kanala C0 ni pridobila vseh potrebnih upravnih dovoljenj oziroma se je poskusila izogniti celostni presoji vplivov na okolje, da je Mestna občina Ljubljana pri zasnovi projekta namenoma zaobšla celostno presojo vplivov na okolje, s tem pa ogrožala izvedbo projekta in čisto pitno vodo za skoraj 300 tisoč ljudi v prestolnici. Takrat smo v Novi Sloveniji govorili o indicih, danes pa je vse to dejstvo. Predstavnica ministrstva je na seji odbora jasno in glasno povedala, da projekt kanal C0 nima okoljevarstvenega soglasja, bi ga pa moral imeti. Izkazalo se je, da je imela Nova Slovenija že takrat, ko je opozarjala na to, prav. Nadalje. V stališču Nove Slovenije leta 2019 smo opozorili, da gre kanalizacija prek najpomembnejšega vodonosnika, kjer je vodno zajetje za kar 300 tisoč prebivalcev, v primeru izlitja fekalne vode iz kanalizacijske cevi, kjer so tla prodnata, bi prišlo do direktnega prepuščanja v vodonosnik in s tem hudega onesnaženja pitne vode. Na to danes opozarjajo številni strokovnjaki. Prav tako smo v stališču Poslanske skupine Nova Slovenija leta 2019 opozorili naslednje. Projekt je po delih MOL razdelila tako, da ni bilo treba pridobivati in izdelati celostne presoje vplivov na okolje, ki se zahteva za tako velike projekte. projekte. Javne poti so ozke in Mestna občina Ljubljana je že začela posegati na sosednja zemljišča, kjer pa nima urejenih služnosti oziroma soglasij lastnikov. Pojdite in vprašajte lastnike zemljišč, kaj se danes dogaja na terenu. Dogaja se točno to, kar smo opozarjali leta 2019. Kaj smo še povedali leta 2019? V Novi Sloveniji menimo, da bi morala biti sedaj prioriteta vseh politikov in državljanov, da naš vodonosnik ohranimo in preprečimo gradnjo na tej lokaciji. Prav tako pa menimo, da je treba gradnjo takoj prekiniti, dokler ne nastane še večja gospodarska škoda, predvsem na zemljiščih in tudi glede morebitnih vračil evropskih sredstev. Če bi takrat odstopili in izbrali drugo varianto, bi zavarovali čisto pitno vodo in evropskih sredstev ne bi izgubili. Danes MOL gradi kanalizacijo čez čisto pitno vodo, za katero nima popolne gradbene dokumentacije, črno gradnjo varuje policija in varnostne službe, ki pretepajo ljudi. Ves čas pa poslušamo, da moramo ta projekt narediti, ker če ne, so ogrožena evropska sredstva, se pravi gledamo politiko izvršenih dejstev. V Novi Sloveniji smo opozarjali že takrat, leta 2019, danes pa se nam vse to odvija pred očmi. Ljudje, naravovarstveniki, lastniki zemljišč so obupani, ker jih nihče ne sliši. Njihova imena izrekam z vsem spoštovanjem – Aleš Mrzel, Blaž Škerl, Brane Grad, Blaž Babič, Andrej Čufer, Tomaž Ogrin. To so borci za čisto pitno vodo in še veliko jih je. Na trasi kanala C0 ni nikogar od vladajočih, so samo ljudje, ki vztrajajo in jim ni vseeno za čisto pitno vodo. Ni vlade, ni ministrov, ni predsednice Državnega zbora, ni koalicije, nikogar ni, ki bi te ljudi slišal in se za njih tudi zavzel, nikogar ni, ki bi rekel, da je norost speljati tisoče kubičnih metrov fekalij čez čisto pitno vodo. Nikogar ni, ki bi ustavil ta projekt v naši državi.

pravica do čiste pitne vode in, kar je najhujše, teptajo se človekove pravice. Nekateri lahko gradijo brez dovoljenj, za nagrado pretepajo ljudi, ker so na pravi politični strani, pa se jim odpišejo še dolgovi. Do kdaj bomo to gledali, kdaj bomo to ustavili? Na tem mestu se mi poraja tudi vprašanje, zakaj se ne izvajajo sklepi Državnega zbora, ki so bili soglasno sprejeti leta 2019. Leta 2019 je bila namreč o tej temi sklicana seja Državnega zbora, na kateri so bili sprejeti zavezujoči sklepi, ki pa se danes ne spoštujejo. Sprejet je bil sklep, naj se projekt ustavi, dokler ne bo narejena presoja vplivov na okolje. Prav tako je bilo sprejeto, da je treba zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, okoljevarstveno soglasje, ki ga ta projekt še vedno nima. Sprejeto je bilo še, da se mora spoštovati ustava, ki govori tako o zaščiti pitne vode kot lastnine, v katero se ne sme in ne more posegati. Očitno živimo v državi, kjer so zakoni napisani za vse, veljajo za večino, za privilegirane posameznike pa očitno ne. V Novi Sloveniji smo nedavno na Odboru za infrastrukturo predlagali amandma na priporočilo, da se projekt kanal C0 takoj ustavi do pridobitve ustreznih gradbenih dovoljenj, vodovarstvenega soglasja in ostale dokumentacije, pa naš amandma ni bil sprejet. Kot dejstvo bi rad izpostavil še to, da kanala C0 ne podpira niti en neodvisni strokovnjak, ki ni na plačilni listi od nekoga, ki je kakorkoli povezan z gradnjo kanala Na drugi strani pa je vsa stroka, nevladne organizacije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, prek 30 zdravnikov UKC Ljubljana proti gradnji kanala ponovnemu premisleku glede gradnje kanala pa je pozvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Razumete, da nekaj v tej državi ne štima? V koaliciji ste na nedavni seji Odbora za infrastrukturo zrušili ta priporočila za ohranjanje čiste pitne vode in si zatisnili oči. Do kdaj si boste v koaliciji vlade Roberta Goloba še zatiskali oči? Do takrat, ko si boste iz pipe v svoj kozarec natočili onesnaženo, umazano vodo. vodo. Ampak, gospe in gospodje, takrat bo to prepozno. Svoboda je prišla, čista pitna voda pa je odšla. In nikoli in nikdar ne pozabite naslednjih besed – vode nismo podedovali od naših prednikov, ampak smo si jo sposodili od naših zanamcev. Preiskovalne komisije Državnega zbora so v svojem bistvu politični organi, ki ugotavljajo politično odgovornost v nejasnih zadevah, v katere so vpleteni nosilci javnih funkcij. Tako to niso strokovni organi, kaj šele del organov odkrivanja, preiskovanja ali pregona, zato preiskovalne komisije seveda nimajo konkretnih pooblastil oziroma lahko v najboljšem primeru na podlagi njihovih ugotovitev ukrepajo pristojni prekrškovni in kazenski organi. V tem smislu je torej do neke mere logično, da so imele do zdaj sloves nemočnih, brezzobih tigrov. Pa to ne velja le za Slovenijo, navsezadnje je Churchill izjavil, če problema nočeš rešiti, ustanovi komisijo. Kakorkoli, če organ nima omenjenih konkretnih pooblastil, pa še ne pomeni, da ne more imeti pomembne funkcije. Te so namreč dokazale prav preiskovalne TEŠ 6. Za razliko od preteklosti je namreč le malo zaslišanj potekalo v sproščenem ozračju oziroma je le malo zaslišanih na seje prišlo z arogantno samozavestnim izrazom na obrazu, ki ga sicer lahko pri mnogih velikih ribah opazimo celo na slovenskih sodiščih. Seveda pa ni manjkalo tudi drugačnih primerov. Spomnimo se denimo samo farse ob zaslišanju nekdanjega vsemogočnega gradbenega barona Ivana Zidarja, ko se je na zaslišanju praktično delal norca iz organa in javnosti, ali pa denimo zaslišanja razvpitega Jureta Jankovića, ki je ob opori odvetnika Čeferina najprej odgovoril, da ni dolžan odgovarjati, nato pa le še, odgovor je enak prejšnjemu. Našli so se tudi nekateri direktorji, ki so na zaslišanje prišli z odvetnikom in se bolj ali manj prepričljivo in uspešno izmikali odgovarjanju, a vseeno je bil ton, pa tudi celotno vzdušje, drugačno. Vedeli so, kako izpostavljeni bodo v javnosti in kako neizprosno jih bodo zasliševali na komisiji, vendar pa tudi to, da bodo morali pogosto odgovor dati le nekaj mesecev kasneje na sodišču. V to, kako uspešno nato organizirani kriminal preganjajo sodišča in tožilstvo, pa se ne bi spuščal. Rad bi pa spomnil še na 10. člen Zakona o parlamentarni preiskavi, ki pravi, pred pričetkom pričevanja je treba priče poučiti o njihovi pravici, da odklonijo odgovor na posamezna vprašanja, če je verjetno, da bi s tem spravile sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali kazenski pregon. Priče in izvedence je treba pred začetkom zaslišanja opozoriti, da morajo povedati po resnici, opozoriti jih je treba na kazenskopravne posledice, krive izpovedbe, v postopku pred preiskovalno komisijo se priče in izvedenci ne zaprisežejo. Spomnimo se, te proceduralne finte se je poslužil Rok Snežič, dejal je: »Povabili ste me kot podjetnika, nisem ne politik, ne zaposlen v nobenem državnem podjetju. Vi ste preiskovalna komisija, ki preiskujete odgovornost funkcionarjev, kar jaz nisem. Zato sem prišel samo zato, ker na vabilu piše, da če se ne bom odzval, da me boste prisilno privedli.« In tako naprej. To je dejal Snežič. Po njegovi oceni komisiji ni dolžen odgovarjati, daje svoj denar, dodal je, da so za to drugi organi, kot so tožilstvo, sodišče in policija. Ob tem je napovedal, da bo na vsa zastavljena vprašanja odgovoril z dvema odgovoroma: »Odgovor bo, se ne spomnim, kar kot priča vedno rečem, drugi pa bo enak kot pri moji ženi, 10. člen Zakona o parlamentarni komisiji.« Pred njim je bila namreč zaslišana tudi njegova žena Klavdija Snežič, ki pa se je pred preiskovalno komisijo v vseh odgovorih sklicevala na 10. člen Zakona o parlamentarni preiskavi. Vseeno pa so parlamentarne preiskovalne komisije kljub nekaterim ekscesom in posameznikom, ki so pokazali svojo arogantnost v stilu, v tej državi nam nihče nič ne more, vendarle uspele pritegniti pozornost medijev. O tem se je pisalo in pritisk javnosti je bil tako močan, da tudi organi pregona in sodišča niso mogli več mižati na obe očesi. Bistvo pa je, parlamentarna preiskovalna komisija lahko dostopa do dokumentacije. Akterji dokumentov ne morejo več skrivati. Za zaključek pa – predsednik Vlade Robert Golob ne ukrepa, predsednica države ne ukrepa, predsednica Državnega zbora ne ukrepa, Varuh človekovih pravic ne ukrepa, ministri ne ukrepajo, koalicija ne ukrepa. Zakaj? Zato, ker vsi držite štango gazdi. Točno se ve, kdo je gazda v naši državi. Policija ne ukrepa, še več in kontra, varuje črno gradnjo. Inšpekcija ne ukrepa. Zakaj? Inšpekcija je močna proti šibkim in šibka proti močnim. Kako močna pa bo preiskovalna komisija, pa bomo videli. Bo problem rešila preiskovalna komisija? Dvomim, a kakršnikoli pritiski so bolje kot nič. Jankovića in gradnjo kanala C0 je treba ustaviti. Nova Slovenija je prispevala podpise za ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije glede gradnje C0 in bo v njej tudi aktivno sodelovala. Hvala lepa, gospod Reberšek. Predsednica Državnega zbora se zaveda svojih pristojnosti, za razliko od nekaterih. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Predrag Baković. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Ljubljanski vodonosnik C0 bo, kot kaže, dobil svojo preiskovalno komisijo. Po sejah izpred nekaj let ter sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles v tem mandatu se bo tematika sedaj selila na preiskovalno komisijo, ki bo med drugim odkrivala tudi odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v omenjeni projekt. Socialni demokrati smo že v svojem stališču na seji Državnega zbora povedali, da je naloga politike to, da pripravi in sprejme zakonodajo, ki bo zaščitila področje pitne vode, ter to, da sprejmemo takšno zakonodajo, ki ne bo dvoumna in je ne bo moč izigrati. Vsekakor ni naša naloga, da odločamo o pravilnosti oziroma nepravilnosti izdanih dovoljenj, naša naloga tudi ni, da presojamo o tem, ali so mnenja strokovnjakov ter poznavalcev svojih področij pravilna ali ne. Situacija ter dogajanje pri gradnji kanala C0 je resnično čudna. Nekaj časa je bilo pri tej gradnji vse v redu in nihče ni ničesar problematiziral, v zadnjem času pa je s tem projektom vse narobe. V Poslanski skupini Socialnih demokratov ne moremo s prstom kazati, kdo in zakaj je kriv za nastalo situacijo, niti ne moremo z gotovostjo trditi, ali je gradnja kanala C0 sporna ter nezakonita. Odgovore na ta vprašanja bi morali dobiti po končani preiskavi. Tako koalicija kot opozicija smo pristojne organe ter institucije že večkrat pozvali, naj v sklopu svojih pristojnosti storijo vse, da ugotovimo, kaj, če kaj, je šlo narobe in ni bilo v skladu z zakonodajo, ki velja v naši državi. Če bo preiskovalna komisija v času svojega delovanja ugotovila izigravanje zakonodaje, politično vplivanje na sprejetje ter oblikovanje dokumentacije in če bo posledica ugotovitev ter zaključkov komisije tudi to, da bomo lahko v prihodnosti sprejeli boljšo zakonodajo, ki ne bo omogočala izigravanj

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Gradnja kanalizacijskega kanala C0 poteka preko vodonosnika, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje največje slovensko mesto Ljubljana. Kot vsak drug večji infrastrukturni projekt se tudi ta vodi s politiko izvršenih dejstev, kjer se predlagane rešitve preučijo slabo, na enak način, če se sploh preučijo, se preučijo alternativne rešitve, o primernosti rešitev pa se sprašujemo takrat, ko je gradnja že v teku. Gradnja je razbita na več delov, od katerih vsak potrebuje posebno gradbeno dovoljenje. Tako se je gradnja lahko na nekaterih odsekih začela, še preden so bili na drugih odsekih zaključeni postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj. Še več, na nekaterih delih se je kanal gradil, ko drugje ni bilo še niti jasno, ali bo treba opraviti presojo vplivov na okolje ali ne. Na enem delu je bilo gradbeno dovoljenje izdano za nezahteven objekt, ki presoje ne potrebuje, kasneje je bilo spremenjeno v zahteven objekt, presoje pa še vedno ni bilo, hkrati pa se je en del kanala že gradil. Z gradnjo na delih, kjer projekt že poteka, se ustvarja pritisk na odločevalce v ostalih postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, češ ne boste se sedaj ustavili, ko je že skoraj vse narejeno, češ ne boste sedaj ustavili gradnje, ko je bilo iz javnih proračunov za dela že izplačanih skoraj toliko in toliko denarja, češ ne boste sedaj ustavili gradnje, ko so že odobrena evropska sredstva. Gre za tipičen primer politike izvršenih dejstev, ki spremlja vse infrastrukturne projekte, od gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj do vlaganj v drugi blok nuklearke, do gradnje avtocest in drugega tira. Kar je pri tem konkretnem primeru specifika, pa je to, da se z gradnjo kanalizacijskega voda čez najstrožje vodovarstveno območje lahko ogrozi nemotena preskrba glavnega mesta s pitno vodo. V Levici smo v preteklosti v zvezi z gradnjo kanala C0 večkrat izrazili zaskrbljenost nad tem, da se kanalizacijski kanal gradi čez vodovarstveno območje, ki Ljubljano oskrbuje s pitno vodo. Kot že rečeno, pred začetkom izvajanja gradbenih del ni bila izvedena presoja vplivov na okolje, na podlagi katere bi lahko presojali ustreznost projekta. Ni bila izvedena, ker ni bila zahtevana, vsaj ne do spremembe gradbenega dovoljenja, s katerim se je na najbolj spornem delu z namenom zagotavljanja večje varnosti pitne vode pod kanal predvidela armiranobetonska kineta. Absurdno pa je, da do dodatne zaščite projekt ni potreboval presoje vplivov na okolje, po predvideni dodatni zaščiti pa jo potrebuje. A problem ni, da kanal sedaj potrebuje presojo vplivov na okolje, problem je, da se pred tem ni potreboval, čeprav se gradi čez zajetje pitne vode. Problem je, da se je odločevalcem na resornem ministrstvu gradnja kanalizacijskega voda čez rezervoar pitne vode zdela popolnoma smiselna tudi brez dodatne zaščite, ki jo nudi armiranobetonska kineta. Presoja vplivov na okolje bi morala biti narejena. To je bilo zapisano tudi v priporočilu številka 2 od priporočil, ki jih je leta 2019 sprejel Državni zbor in ki smo jih podprli tudi v Levici. Kanalizacija se gradi čez zajetje pitne vode, iz katere se oskrbuje praktično celotno glavno mesto v državi, preko vode, ki je ena od najkvalitetnejših pitnih vod. Seveda je treba narediti presojo vplivov na okolje, pa ni važno, ali je projekt razbit na vsak posamezen meter trase ali pa za celotno cev. Tak način gradnje je potem seveda nujno pripeljal do stanja v katerem smo danes, ko se vse, ki smo upravičeno opozarjali in še vedno opozarjamo na nesmotrnost trase, ki fekalne vode do čistilne naprave pelje čez vodovarstveno območje, izsiljuje, češ če boste še naprej nagajali in ovirali gradnjo tega projekta, potem boste vi krivi za to, da bo morala občina vračati 100 milijonov evropskih sredstev. Najbolj absurdno pri vsem skupaj pa je to, da kljub priporočilom Državnega zbora, kljub sklepom pristojnih delovnih teles, kljub nasprotovanju strokovne in laične javnosti dela potekajo naprej. Projekt kanala C0 je dvignil vrsto vprašanj, od smotrnosti in ustreznosti reševanja problematike fekalnih voda večjih občin z gradnjo kanalizacije čez enega od najbolj pomembnih vodonosnikov v državi, do ravnanj ljubljanskih mestnih oblasti, resornih ministrstev, policije in zasebnih varnostnih služb. Veliko je bilo priložnosti, da se ta vprašanja rešijo. Samo v Državnem zboru razprave o tem potekajo že peto leto, na lokalni ravni pa še bistveno dlje. Žal so bile vse te priložnosti zamujene, ker je ljubljanska mestna oblast kot buldožer in nadaljuje projekt ne glede na mnenje zdravstvene stroke, ne glede na mnenja okoljevarstvenih organizacij, ne glede na priporočila Državnega zbora in delovnih teles. Ker se institucije, ki so pristojne za reševanje te problematike, ukvarjajo predvsem s pojasnjevanjem preteklih odločitev, in ne z reševanjem nastale situacije, in kjer Vlada ugotavlja, da je zgolj investitor tisti, ki lahko, četudi samo začasno zaustavi gradnjo, ki se izkazuje za iz dneva v dan bolj sporno. Ker vse to leta ostaja nerešeno, sedaj dobivamo preiskovalno komisijo, ki bo poskušala najti odgovore na to, kako smo prišli do sem in predvsem kdo je odgovoren V Levici si želimo, da bi preiskovalna komisija dobro opravila svoje delo, da bo to šola za naprej in da bomo rešili odprta vprašanja na način, da se zaščiti eden najpomembnejših vodonosnikov v državi. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu mag. Franc Props. Izvolite. MAG. hvala za besedo. Kolegice, kolegi, lep pozdrav! 16. 5. 2023 je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito, z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanja prostora in varstva okolja. Danes je torej pred nami še eden izmed korakov v politični žaloigri, ki smo ji priča ob izvedbi enega večjih infrastrukturnih projektov na območju Ljubljanske kotline. Najprej želim na kratko opisati potek tega projekta, ki je za opozicijske kolege v različnih časovnih obdobjih tako zelo sporen, predvsem takrat, ko so v opoziciji. Poglejmo torej kronologijo projekta. Leta 1991 so bile sprejete spremembe takratnega dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000. V strokovnih podlagah je bila že leta 1991 predvidena tudi priključitev Medvod in Vodic na centralni kanalski sistem Ljubljana. Nato je leta 2002 Mestna občina Ljubljana na osnovi novih strokovnih podlag sprejela dokument z nazivom Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana, ki je na strateški ravni opredelil nadaljnji razvoj v prostoru, v strokovnih podlagah in dokumentu pa je grafično prikazan tudi razvoj kanalizacijskega sistema, kjer je razvidna tudi trasa kanala na območju med Brodom in Ježico. Leta 2005 se je pričela izdelava strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda občine, leta 2007 pa je bila izdelana zasnova komunalnega urejanja kompleksnih posegov v prostor na območju Mestne občine Ljubljana. V navedeni zasnovi je opredeljena trasa zbirnega kanala C0, ki se vsebinsko bistveno ne razlikuje od rešitve iz leta 1991. V letih od 2006 do 2010 je potekala priprava občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki je vključeval dograditev kanalizacijskih zbiralnikov centralnega kanalizacijskega sistema, med drugim tudi kanalizacijskega zbiralnika C0. V fazi priprave so bili izvedeni javna predstavitev, javna razprava in zbiranje pripomb javnosti prek spleta, pisno ali osebno pri pristojnem oddelku mestne občine. Julija 2010 je bil občinski prostorski načrt sprejet skupaj z okoljskim poročilom. Tedanja opozicija v mestnem svetu občine Ljubljana, SDS, NSi, SLS, Zeleni Slovenije, Lista za čisto pitno vodo in Civilna iniciativa Tržnice ne damo je neuspešno zbirala podpise za referendum o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, a med argumenti proti sprejetju tega akta niti z besedo ni omenjen kanal C0. Pridobljena so bila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in izdan sklep o usklajenosti ter odločba o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. Občinski prostorski načrt je bil trikrat spremenjen in dopolnjen in kljub ohranitvi C0 so bila vsa mnenja nosilcev urejanja prostora pozitivna. ARSO leta 2015, nato še enkrat leta 2016 ni odločil, da bi morala mestna občina pred izdajo gradbenega dovoljenja, ki ga je izdala upravna enota, izvesti presojo vplivov na okolje. ARSO se je pri odločitvi, da okoljevarstveno soglasje za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 ni potrebno, naslonil na rezultate presoj vplivov, ki so jih glede vpliva projekta na posamezne segmente okolja izvedli v več različnih drugih institucijah. Leta 2016 je nato upravna enota dvignila stopnjo zahtevnosti projekta iz nezahtevne na zahtevno, a ni zahtevala dopolnitve gradbenega dovoljenja, saj po mnenju ARSO to ni bilo potrebno. Študija izvedljivosti je pokazala, da je trasa, na kateri se gradi kanal C0, edina, ki izpolnjuje vse zahtevane parametre sprejemljivosti. JASPERS je po pooblastilu Evropske komisije vlogo za kohezijska sredstva Evropske unije podrobno pregledal in 20. 12. 2016 izdal dokument z imenom JASPERS Action Completion Completion Note in s tem dokončno potrdil potrditev tega projekta za primernost kohezijskega sofinanciranja. Zato ni nobenega dvoma, da so vsi postopki, povezani z izvedbo tega projekta, tekli pravilno in zakonito. To je še posebej razvidno iz navedbe na zaključni 81. strani navedenega dokumenta. kjer kratica EIA pomeni Environmental Impact Assessment in kratica AA Appropriate Assessments. – Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode in Občina Vodice so v decembru 2016 pripravili vlogo za črpanje sredstev iz kohezijske politike 2014–2020, ki je bila v januarju 2017 potrjena s strani organov upravljanja in posredovana Evropski komisiji v pregled in potrditev. Evropska komisija je projekt potrdila 14. avgusta 2017. Takratno ministrstvo za okolje in prostor je 23. novembra 2017 izdalo sklep o sofinanciranju projekta. Projekt se izvaja, občine redno posredujejo zahtevke za izplačila za gradnjo. Kronologija umeščanja projekta v prostor, pridobivanja gradbenega dovoljenja in pridobivanja soglasja Evropske komisije glede vloge za kohezijska sredstva je torej jasno sledljiva, sedaj pa prehajam na politično dimenzijo projekta izgradnje kanala C0. Državni zbor je v mandatu 2018–2022 v času vlade Marjana Šarca sprejel priporočilo v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika v naslednjem besedilu: »Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje 70.a člena Ustave Republike Slovenije.« Naslednje priporočilo je bilo: »Državni zbor priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoji vplivov na okolje zadržalo oziroma ustavilo gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice.« Tretje priporočilo je bilo: »Državni zbor priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopkov, postopkov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti.« Nazadnje je Državni zbor Republike Slovenije priporočil Ministrstvu za okolje in prostor, da preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor. Minister Zajc, pristojen za okolje in prostor v Šarčevi vladi, je pojasnil, da je gradbena inšpekcija gradbena dela na terenu preverila že večkrat in v štirih postopkih ni ugotovila nikakršne nepravilnosti. Dodal je tudi, da ima mestna občina pridobljena vodna soglasja za poseg na območju ljubljanskega vodonosnika. Izkazala je pravico graditi skozi lastninsko ali služnostno pravico. Pridobila je gradbena dovoljenja in izbrala izvajalce, ki dela izvajajo skladno s projektno dokumentacijo in gradbenimi dovoljenji. Na podlagi leta 2019 izglasovanih priporočil v zvezi z revizijo postopkov umeščanja kanala C0 v prostor je tedanji minister Zajc želel ugotoviti, ali so v projektni dokumentaciji prikazane tehnične, tehnološke in druge rešitve, izbrane v skladu s predpisi, še posebej glede varovanja vodnih virov. Namero ministra Zajca je prehitel odstop Šarčeve vlade. Za čuda pa minister Janševe vlade, Vizjak, postopka izbire izvajalca revizije ni izvedel. Vsekakor smo v Poslanski skupini Svoboda prepričani, da bo danes ustanovljena parlamentarna preiskovalna priložnost, da se razčisti odgovornost ministra Vizjaka za nespoštovanje priporočil Državnega zbora v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. Če opozicijske stranke v mandatu Janševe vlade niso imele kakšnega pretiranega interesa po odpiranju problematike izgradnje kanala C0, pa se je njihova vnema po izgubljenih volitvah leta 2022 vidno povečala. Tako smo imeli 15. 3. 2023 skupni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, nato dne 8. 6. 2023 sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in 9. 6. obravnavo te teme na 38. izredni seji Državnega zbora, pa mislim, da je bila še seja komisije za peticije in verjetno še delovnih teles Državnega zbora, ki se je ukvarjala s kanalom C0. Na teh sejah je opozicija vztrajno poskušala ustvariti vtis, da izvršna veja oblasti ne ravna v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi in da je gradnja kanala C0 nezakonita, da investitor gradi na parcelah, na katerih nima služnosti oziroma lastninske pravice in še bi lahko našteval. Pri tem se opozicijske poslanske skupine seveda ne ozirajo na dejstva, ki sem jih naštel predhodno, prav tako jih ne zanima dejansko stanje, povezano z nadzorom nad izvajanjem projekta. Postopke v zvezi z gradnjo kanala C0 spremljata Gradbena inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor ter inšpekcija za naravo in vode Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor. Gradbeni inšpektorji na podlagi 10. člena Gradbenega zakona pri svojih odločitvah presojajo o dejstvih in okoliščinah v okviru svojih pristojnosti. Gradbeni inšpektor tako nima pravne podlage za izvajanje nadzora nad postopki umeščanja objektov v prostor, kakor tudi ne nad postopki presoje vplivov na okolje in zaščite virov pitne vode in tudi ne more presojati o pravilnosti izdanih gradbenih dovoljenj ter z njimi povezanih projektov oziroma v zvezi z njimi opravljati kakršnihkoli revizij. Tudi nadzor nad spoštovanjem pravice do zasebne lastnine ne spada v delovno področje Gradbene inšpekcije. Motenje posesti je urejeno pred pristojnim sodiščem civilnega prava, predmet inšpekcijskega postopka Gradbene inšpekcije je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem gradbene zakonodaje. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, ki se nanašajo na gradnjo, gradbeni inšpektorji odredijo inšpekcijski ukrep v zvezi s prijavo začetka gradnje, z vgrajevanjem gradbenih proizvodov ter v zvezi z nedovoljenimi objekti, z manjšimi rekonstrukcijami in neskladno uporabo objektov. Glede gradnje kanala C0 med Brodom in Ježico ter na vodonosniku v Klečah v Ljubljani je Gradbena inšpekcija v inšpekcijskih postopkih, ki jih je uvedla po uradni dolžnosti, preverjala številne kršitve gradbene zakonodaje. šel kronološko čez postopke, ki so tekli ali so bili izvajani s strani inšpekcij in jih je več kot 10. V letu 2018 je bil uveden inšpekcijski postopek, v katerem je gradbeni inšpektor preverjal sum prijaviteljev, da je gradbišče na zemljiščnih parcelah številka 1801/1, 454/1, 4421/2 katastrske občine Vižmarje nevarno in neoznačeno. Na inšpekcijskem pregledu na omenjenih lokacijah v katastrski občini Vižmarje je bilo ugotovljeno, da je gradbišče ustrezno urejeno in da gradnja ne predstavlja nevarne gradnje v smislu določb Gradbenega zakona. Postopek je bil zaključen. V drugem inšpekcijskem postopku, ki je bil uveden leta 2018, je gradbeni inšpektor preverjal prijave pobudnika o domnevno neskladni gradnji, vgrajevanju neprimernih cevi in gradnji na zemljiščih, za katere ni pridobljeno soglasje v

Preverjeno je bilo gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, prijava gradbišča, pogodbe med investitorjem in izvajalcem ter investitorjem in nadzornikom ter zakoličbeni zapisnik. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pobudnik je bil z obvestilom inšpektorja seznanjen, da strokovnost projektantov nadzirajo za to pristojne zbornice, v konkretnem primeru Inženirska zbornica Slovenije. Na pobudo, ki je prispela na naslov Gradbene inšpekcije v letu 2018 za uvedbo kontrole projektnih tehničnih rešitev zaradi domnevne nepravilnosti pri gradnji kanalizacijskega voda C0 na na zemljišču parcelna številka 534/2 katastrska občina Skaručna, je gradbeni inšpektor pobudniku pisno pojasnil, da kontrola projektnih tehničnih rešitev ni v pristojnosti inšpekcijskih organov. Inšpekcijski organ nadzira izvajanje in spoštovanje določb materialnega zakona, glede na navedeno pa nima pooblastil za dajanje navodil o vrsti uporabljenih materialov v postopkih gradnje ali podobno. Materiale za gradnjo, višinske kote, projektiranje kanalizacijske linije in postopek gradnje določajo pooblaščeni inženirji gradbene stroke, ki za svoje strokovne odločitve tudi odgovarjajo. Glede na navedeno je ponudnika napotil na investitorja gradnje, ki edini lahko poda razlago, zakaj so bili izbrani določeni materiali in vrsta tehnologije gradnje. V letu 2018 je bil uveden tudi inšpekcijski postopek, v katerem je bilo preverjeno, ali se gradnja na območju povezovalnega kanala C0 na lokaciji kampa Ježica na zemljiščnih parcelah številka 8/1 in 8/2, obe katastrska občina Stožice, izvaja z gradbenim dovoljenjem, ali je na gradbišču dostopen projekt izvedenih del, ali je zagotovljen gradbeni nadzor pri gradnji, ali se izvaja arheološki nadzor in kontrola zbitosti podlage kanala ter ali je izdelan načrt ureditve gradbišča, ki je skladen s trenutno veljavno regulativo na področju graditve objektov. Ker ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, je bil inšpekcijski postopek 6. 3. 2019 ustavljen. V okviru postopka v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 v kampu Ježica iz leta 2018 so bile preverjene tudi prijave domnevnih nepravilnosti na gradbišču, arheološkem najdišču na zemljišču parcelna številka 2358/6 katastrske občine Ježica. Gradbišče naj bi bilo neograjeno in neoznačeno, a na inšpekcijskem pregledu na kraju samem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V letu 2019 je bil uveden inšpekcijski postopek, v katerem je gradbeni inšpektor opravil nadzor nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov na vodonosniku v Klečah, in sicer med Brodom in Ježico v kraju Roje. Na zemljišču parcelna številka 1801/1 katastrska občina Vižmarje v postopku ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato inšpekcijski ukrepi niso bili izrečeni, postopek je bil zaključen. Sedmi inšpekcijski postopek, ki ga bom opisal, je bil v letu 2019 na podlagi informacij prijaviteljev o domnevnih kršitvah, v katerem je inšpektor preverjal dejansko stanje na gradbišču kanala C0 na zemljiščih parcelne številke 1801/1 katastrske občine Vižmarje

Ugotovljeno je bilo, da je gradnja kanala C0 med Brodom in Ježico izvedena na podlagi pravnomočnega dovoljenja številka 351-2245/2013-35

Vsa odstopanja so bila v skladu s 66. členom Gradbenega zakona preverjena in potrjena s strani projektanta, odobrena s strani vodje projekta, vnesena v projekt za izvedbo ter s pisno izjavo in vpisom v gradbeni dnevnik potrjena s strani nadzornika. Zoper ustavitev inšpekcijskega postopka je bila vložena pritožba. Na drugi stopnji je bil postopek zaključen z zavrnitvijo pritožbe ter predloga vlagatelja za izrek ničnosti upravnih aktov gradbenega inšpektorja. Sklep, s katerim je bil inšpekcijski postopek iz leta 2019 v zadevi gradnje kanala C0 med Brodom in Ježico na prvi stopnji ustavljen, je postal pravnomočen dne 10. 5. 2022. V letu 2019 je bil zaradi gradnje kanala C0 med Brodom in Ježico uveden inšpekcijski postopek tudi s strani inšpekcije, pristojne za naravo in vode. V postopku je bilo med drugim ugotovljeno, da je imel nosilec posega pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, sicer pa se gradnja v času nadzora, ki je bil ki je bil 24. 9. 2019, na terenu v tistem delu ni izvajala ter da se bo kanal C0 gradil na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja. Glede na navedeno je bil takrat inšpekcijski postopek zaključen. V letošnjem letu so bile podane pobude za izvedbo inšpekcijskih nadzorov zaradi domnevnih kršitev pri gradnji C0 na zemljiščih parcelnih številk 2342, 2658/6, 2161, 2162, 2340, 2342, vse parcele v katastrski občini Ježica. Gradbeni inšpektor je v povezavi s kontrolo gradnje, ki je potekala na zemljišču parcelnih številk 2162, 2340, 2342 v katastrski občini Ježica uvedel inšpekcijski postopek na parcelni številki 2162 v katastrski občini Ježica, pa tudi inšpekcijski postopek v zvezi z vgrajevanjem gradbenih proizvodov. 9. 3. 2023 je bil opravljen ogled na kraju samem. Inšpekcijska postopka sta trenutno v fazi ugotavljanja dejanskega stanja. V primeru ugotovljenih kršitev določil veljavnih predpisov s področja gradbene inšpekcije bo pristojni gradbeni inšpektor ukrepal v skladu s svojimi pooblastili. Nov inšpekcijski postopek v zvezi z nadzorom naravovarstvenega soglasja in vodnega soglasja pri projektu C0 je v letošnjem letu odprla tudi inšpekcija za naravo in vode. Inšpekcijski postopek je v fazi ugotavljanja dejanskega stanja. V primeru ugotovljenih kršitev določil veljavnih predpisov bo pristojna inšpekcija ukrepala v skladu s svojimi pooblastili. V teku je tudi inšpekcijski postopek, ki ga je v letošnjem letu v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 na zemljiških parcelah 2162 k. o. Ježica in 350 k. o. Vižmarje uvedla inšpekcija, pristojna za okolje. V inšpekcijskem postopku se bo preverilo, ali ima investitor za gradnjo C0 vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja. ARSO je v povezavi z gradnjo kanala C0 v letih 2015 in 2016 izdal dva sklepa, iz katerih izhaja, da nosilkam nameravanega posega v Mestni občini Ljubljana, v Občini Medvode in Občini Vodice ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Predmet obravnave v teh postopkih je bil tudi povezovalni kanal C0, ki pa na odseku Črnuče–Brod med jaškoma 142 in 166 ni vključeval izvedbe betonske kinete. ARSO je decembra 2019 na podlagi dopisov ter posredovanih zapisnikov Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor ugotovil, da so na nekaterih delih povezovalnega kanala C0 že vgrajene kinete, ki pa niso bile predmet izdanih sklepov ARSA v predhodnih postopkih. Upoštevajoč, da gre za spremembo posega, je ARSO skladno z določili takrat veljavne uredbe po uradni dolžnosti pozval nosilko nameravanega posega, Mestno občino Ljubljana, k predložitvi podatkov, potrebnih za izvedbo predhodnega posega. ARSO je 19. 2. 2020 s strani mestne občine prejel zahtevo za izvedbo predhodnega postopka. V predhodnem postopku je ARSO dne 28. 9. 2020 izdal sklep, iz katerega izhaja, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. MOL je 25. 4. 2022 vložila pobudo za razveljavitev tretje točke tega sklepa po nadzorstveni pravici. Zahteva za razveljavitev je bila z odločbo druge stopnje dne 11. 7. 2022 zavrnjena. V Mestno občino Ljubljana je dne 16. 8. vložila tožbo zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 11. 7. 2022 na Upravno sodišče. Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila dne 3. 9. 2022 podana vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje povezovalnega kanala C0. Predmet presoje je vgradnja kinete od referenčnega jaška 142 do referenčnega jaška 166 na ožjem vodovarstvenem območju VVO II A. Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo formalni pregled vloge. Po ugotovitvi, da je vloga formalno nepopolna, je bila Mestna občina Ljubljana pozvana k dopolnitvi vloge. Ministrstvo za okolje in prostor je 11. 4. prejelo odgovor Mestne občine Ljubljana, postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja nadaljuje v skladu z določili Zakona o varstvu okolja. V času izgradnje kanala C0 so potekali tudi inšpekcijski postopki Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo. Po prejetju informacije, da za gradnjo kanala C0 okoljevarstveno soglasje ni bilo pridobljeno, je bil uveden inšpekcijski postopek. V postopku je bilo ugotovljeno, da je MOL za gradnjo kanala C0 pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Na podlagi prejete dokumentacije je bilo med drugim ugotovljeno, da je bil sicer v letu 2020 izdan sklep ARSA, s katerim je bilo določeno, da je za izvedbo nameravanega posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Inšpektor za okolje lahko prepove izvajanje posega v okolje le v primeru, kadar za izvedbo posega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, zahtevana pa je presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja, drugače povedano, gre za določila Zakona o varstvu okolja, inšpektor za okolje ne more ukrepati, ustaviti gradnje, če zavezanec razpolaga z gradbenim dovoljenjem, ki je pravnomočno, nima pa okoljevarstvenega soglasja. Ko bo izdano okoljevarstveno soglasje, bo Inšpekcija za okolje lahko preverila, ali je gradnja C0 izvedena skladno z zahtevami okoljevarstvenega soglasja, trenutno pa, kot je že navedeno, nima pravne podlage za ukrepanje. Glede očitkov o nezakonitem posredovanju policije je treba povedati naslednje. Po dosedanjih ugotovitvah policije na trasi izgradnje kanala C0 deluje več zasebnih varnostnih služb. MOL je sklenila pogodbo za izvajanje del s cestno-gradbenim podjetjem CGP, družbo za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, delniška družba, ki je najela varnostno službo Alfa varovanje in zaščita d. o. o., njen podizvajalec pa je varnostna služba Valina varovanje d.

Direktorat za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve se je 30. 11. 2022 odzval na protestno pismo, v katerem so lastniki zemljišč očitali policiji, da je 23. 11. 2022 neupravičeno odstranila osebe zasebnega zemljišča. Na podlagi poročila Policije je Ministrstvo za notranje zadeve ocenilo, da je Policija izvedla policijsko asistenco v skladu z 12. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije in uporabila sorazmerna prisilna sredstva za obvladovanje pasivnega upiranja oseb da je bil izrek opozorila kršiteljem na podlagi 53. člena Zakona o prekrških primeren ukrep. O delovanju varnostnih služb je bil pisno obveščen pristojni Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve, ki je 1. 12. 2022 začel postopek inšpekcijskega nadzora zoper dva imetnika licenc zasebnega varovanja, in sicer Valina varovanje ter OGRINC VAROVANJE 1. Inšpekcijski nadzor zaenkrat še ni zaključen. Policija je 14. 12. 2022 ponovno izvajala policijsko asistenco v skladu z 12. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo ugotovljeno, da so policisti prisilna sredstva zoper osebo, ki je bila pridržana, uporabili zakonito, vendar nestrokovno v delu, ki se nanaša na izveden strokovni udarec z roko v glavo pridržane osebe. Zaradi ugotovljene nepravilnosti je Policija uvedla notranjevarnostni postopek, ki še ni zaključen. Če bo z notranjevarnostno preiskavo ugotovljen sum storitve kaznivega ravnanja, bo uvedla ali predlagala uvedbo postopka pred pristojnimi organi in sprejela ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti, vključno z delovnopravnimi ukrepi. Istega dne je inšpektor na terenu opravil nadzor nad varnostniki imetnikov licenc zasebnega varovanja Valina varovanje in OGRINC VAROVANJE 1. Na kraju kršitev ni ugotovil, inšpekcijski nadzor pa še ni zaključen. Ministrstvo za notranje zadeve je 27. 1. 2023 prejelo tri pritožbe, ki jih je kot pooblaščenec štirih pritožnikov vložil njihov odvetnik. Pritožbe se nanašajo na ravnanje policistov 14. 12. 2022 v zvezi z asistenco MOL in drugih policijskih pooblastil, ki so jih zoper pritožnike uporabili policisti. Pritožniki navajajo, da da naj bi policist, vključno s pomočnikom načelnika, pod grožnjo sile pritožnike in ostale osebe s prekomerno uporabo prisilnih sredstev in nezakonitim odvzemom prostosti odstranil z njihovih nepremičnin. Po mnenju pooblaščenca pritožnikov policija ni imela zakonske podlage za asistenco, s čimer naj bi policija pritožnikom kršila človekove pravice in/ali temeljne svoboščine. Pritožbeni postopek je še v teku. S ciljem preprečevanja nadaljnjih incidentov je načelnik Policijske postaje Ljubljana Bežigrad 24. 2. 2023 organiziral sestanek z domnevnimi oškodovanci in njihovim odvetnikom. Glede domnevnih kršitev geodetov so bili napoteni na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Geodetska inšpekcija. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad je do sedaj prejela eno pisno poročilo o uporabi ukrepov varnostnika varnostne službe Alfa varovanje, ki je 25. 2. 2023 zoper eno osebo, ki je skupaj z nasprotniki gradnje kanala C0 poskušala prestaviti aluminijasto ograjo, uporabil naslednje ukrepe opozorilo, ustno odredbo, fizično silo in zadržanje do prihoda policije. Na podlagi poročila imetnika licence je Policijska postaja Ljubljana Bežigrad uporabo ukrepov varnostnika ocenila kot zakonito in strokovno v skladu z določbami Zakona o zasebnem varovanju. Pri poskusu preprečitve prestavljanja aluminijaste ograje 25. 2. 2023 je na strani varnostnikov sodeloval tudi moški brez označb varnostne službe, ki je s pestjo desne roke večkrat v predel desnih senc udaril dva občana, ki sta se nahajala pri ograji, in jima povzročil lahke telesne poškodbe. V tej zvezi je Policijska postaja Ljubljana Bežigrad zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva po 196. členu Kazenskega zakonika sprožila predkazenski postopek in odkrila osumljenca ter zoper njega 13. 3. 2023 na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala kazensko ovadbo. Ugotovljeno je bilo, da je osumljeni varnostnik varnostne službe Alfa varovanje, zaradi česar je Policijska postaja Ljubljana Bežigrad o tem obvestila tudi pristojno inšpekcijsko službo. Na podlagi predloga policije za uvedbo postopka o prekršku je inšpekcijska služba uvedla postopek o prekršku, ki še ni zaključen. Policijska postaja Ljubljana Bežigrad je o okoliščinah iz drugega odstavka 18. člena Zakona o zasebnem varovanju, prepletanje dejavnosti varnostnih služb na istem območju, pisno obvestila inšpekcijo o dogodku, ko so 25. 2. 2023 varnostniki OGRINC VAROVANJA 1 preprečili dostop na gradbišče varnostnikom Alfa varovanja. Prav tako naj bi varnostniki varnostne službe Valina varovanje tega dne postavili varovalno ograjo na napačnem delu zemljišč. Na podlagi predloga policije za uvedbo postopka o prekršku je bil slednji uveden in še ni zaključen. Na podlagi objav v medijih in napovedanih protestov je 27. 2. 2023 inšpektor na terenu opravil nadzor nad imetnikom licence zasebnega varovanja Alfa varovanje, pri katerem je sodeloval tudi drugi imetnik licence zasebnega varovanja PROGARD - DIREKT VAROVANJE, tehnično varovanje, d. o. o. Trem varnostnikom je inšpektor izrekel ustno opozorilo zaradi kršitve 1. točke prvega odstavka 89. člena Zakona o zasebnem varovanju. Inšpekcijski nadzor še ni zaključen. Glede na vse navedene in opisane postopke v Poslanski skupini Svoboda menimo, da Vlada oziroma pristojna ministrstva v zvezi z izgradnjo velikega kanalizacijskega vodovoda C0 izvajajo vse ustrezne ukrepe v skladu z zakonodajo, tako v smislu izvajanja kontrole črpanja kohezijskih sredstev in izvajanja inšpekcijskih nadzorov ter uvedbe notranjevarnostnega postopka kot v smislu nadaljevanja postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja. V do sedaj zaključenih postopkih ni bilo ugotovljenih nezakonitosti. Nekateri postopki so še v teku in med delovanjem preiskovalne komisije bomo v Poslanski skupini Svoboda aktivno spremljali tudi rezultate še do sedaj nedokončanih postopkov. Posebej zanimivi bodo za nas odgovori na naslednja vprašanja oziroma iskanje prstnih odtisov, zakaj minister Vizjak ni realiziral priporočila Državnega zbora iz leta 2019, kakšno je dejansko stanje glede očitkov o tem, da MOL izvaja gradnjo na parcelah, na katerih nima lastninske oziroma služnostne pravice. Nenavadno oziroma nedopustno se nam zdi, da imata investitor in domnevni oškodovanec različne geodetske posnetke iste situacije, kar je v skladu s standardi geodetske stroke nemogoče, predvsem pa je to po mojem nesprejemljivo. In seveda vprašanje o tem, kakšna bo vsebinska odločitev sodišča, na katerem je investitor sprožil upravni spor v zvezi z odločbo ARSO. V Poslanski skupini Svoboda bomo v preiskovalni komisiji sodelovali in skrbno preverjali dejstva, o katerih bomo tudi vestno obveščali javnost. Zdi se nam namreč, da določene politične sile ta projekt uporabljajo za politikantske namene, brez dejanske skrbi za prebivalke in prebivalce Ljubljanske kotline, brez skrbi za okolje in za čisto pitno vodo, o kateri tako radi govorijo, vendar jo je ravno pred njihovo vlado moralo zaščititi ljudstvo, z referendumom. Svoj odnos do spoštovanja okolja in Državnega zbora so ti isti akterji pokazali tudi v času prejšnje vlade, niso bili niso bili sposobni spoštovati niti sklepov, ki so jih sami pomagali izglasovati. Ko iščemo politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v primeru izgradnje kanala C0, je odgovor preprost minister Vizjak je tisti, ki ni spoštoval priporočil Državnega zbora, in tisti, ki ni opravil svoje naloge. Hvala lepa. Hvala lepa. In zdaj še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Kosi. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Spoštovani kolegi, spoštovane kolegice! Narava nam omogoča življenje, saj nam daje vse potrebne dobrine, da lahko živimo, prav zato se moramo do narave obnašati spoštljivo in pri posegu v prostor ravnati preudarno. Poseg v prostor, ki ga predstavlja gradnja objekta, ima velik pomen. Gradnja objekta ima namreč vpliv tako na prostor, saj z njim za daljše časovno obdobje vplivamo na izgled bivalnega okolja, kakor na okolje, saj z gradnjo povzročamo določene negativne vplive. Prav iz tega razloga imamo v Republiki Sloveniji sprejete številne zakonske in podzakonske predpise na področju gradnje, urejanja prostora in varstva okolja, s katerimi varujemo prostor kot omejeno naravno dobrino, omogočamo kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje, omogočamo krepitev in varovanje zdravja, varstvo okolja, varstvo voda, ponavljam, varstvo voda, ohranjanje narave in drugih kakovosti prostora za sedanje in prihodnje generacije. Vsi objekti, ki se gradijo, morajo izpolnjevati bistvene in druge zahteve. Objekti ne smejo ogrožati zdravja ljudi ali povzročiti čezmerne obremenitve okolja in ne smejo spremeniti fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti pitne vode. Tako na podlagi zakonskih predpisov dosegamo ustrezno urejanje prostora in gradnjo objektov z minimalnimi vplivi na zdravje in počutje ljudi. Nadzor nad upoštevanjem predpisov pa izvajajo pristojne inšpekcijske službe. V Sloveniji imamo na žalost na področju gradnje še vedno mačehovski odnos do prostora in okolja Še vedno izvajamo številne neustrezne gradnje, kjer prevlada predvsem ekonomski interes. To se kaže tudi v primeru gradnje kanalizacijskega cevovoda C0. Največ polemik je zbudila gradnja dela zbirnega kanalizacijskega cevovoda preko ožjega vodovarstvenega območja s strogim vodovarstvenim režimom. Neposredno nad vodonosnikom pitne vode, iz katerega se napaja vodovodno omrežje za več kot 300 tisoč ljudi. Mestna občina Ljubljana je kot investitor za gradnjo kanalizacijskega cevovoda preko spornega območja pridobila pravnomočna gradbena dovoljenja, vendar je inšpekcijski nadzor v letu 2019 pri izdaji gradbenih dovoljenj na sporni trasi ugotovil določene nepravilnosti, kot so – upravna enota ni preverila zahtevnost gradnje, ni navedeno, zakaj so upoštevana nekatera soglasja, gradbeno dovoljenje ne vsebuje navedbe o velikosti, zmogljivosti objekta in tako dalje. S tem so bila kršena nekatera določila zakona o upravnem postopku. Za potrebe pravice gradnje na določenih zemljiščih je bil izveden upravni postopek razlastitve, pri katerem je prav tako inšpekcijski nadzor ugotovil, da je upravna enota kršila načelo varstva pravic strank in načelo zaslišanja strank ter nekatera druga določila Zakona o upravnem postopku. V letu 2019 je bila opravljena tudi izredna notranja revizija pregleda postopkov izdaje sklepov v predhodnem postopku presoje vplivov na okolje in vodnih soglasij. Zaskrbljujoče so ugotovitve, kot so: ARSO in DRSV v pri izdaji vodnih soglasij ni upošteval določil Uredbe vodovarstvenih območij za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja iz leta 2015, ki za priobalno območje določa strožje omejitve; ARSO, DRSV pri izdaji vodnih soglasij ni upošteval poplavne uredbe, ki določa, da kanalizacija brez predhodnega izvedbe presoje vplivov na okolje ni dovoljena. Obstaja tveganje, da v postopku izdaje vodnih soglasij javni uslužbenci vpliv posega niso obravnavali po ustrezni klasifikaciji objekta in iz tega izhajajočih omejitev za poseg v prostor. Vpliv posega niso obravnavali kot dela večje zaključene celote. Ugotovljeno je tudi, da javni uslužbenci obravnavanih postopkov niso vodili z zadostno mero strokovne in kritične presoje. Sistem presoje vplivov na okolje in izdaje vodnih dovoljenj ni deloval uspešno in učinkovito, kar je imelo vpliv na izvajanje postopkov in vsebino izdanih soglasij ter mnenj. Na podlagi izsledkov notranje revizije se ne zagotavlja, da so bili postopki v delu, ki se nanaša na povezovalni kanal C0, izvedeni v skladu z izjavo ministra, da je bilo v okviru postopkov izdaje soglasij in sklepa preverjeno, da ne bo prišlo do poslabšanja stanja vodnih teles podzemne ali površinske vode. Glede na pomembnost varovanja pitne vode, saj je pravica do pitne vode tudi ustavna pravica, predvsem pa glede na pomembnost pitne vode za zdravje in življenje ljudi, bi tako morale vse inštitucije poskrbeti, da se odpravi in prepreči vsaka najmanjša možnost onesnaženja pitne vode in zavrže vsakršen dvom o neustreznosti gradnje. Glede na prej navedene ugotovljene nepravilnosti v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, mnenj in vodnih soglasij ter trenutnih ravnanj na območju gradnje, to ni tako. Številna laična in strokovna javnost na utemeljen in strokoven način opozarja na neprimernost gradnje, na neizmerne posledice onesnaženja pitne vode v primeru izpusta odpadne fekalne vode in nepopravljive posledice na zdravje ljudi, ki jih lahko povzroči onesnaženje pitne vode. Nacionalni inštitut za javno zdravje navaja, da predvidena gradnja trajno povečuje tveganje za zdravje prebivalcev pri oskrbi s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah. Tudi 31 zdravnikov iz UKC Ljubljana je podalo javno nestrinjanje z gradnjo predmetnega cevovoda. Kot navajajo, bo kanalizacijski kanal C0 na vodovarstvenem z zajetji pitne vode predstavljal trajno tveganje za mikrobiološko in kemijsko onesnaženje vode v Ljubljani in s tem tudi za tveganje za zdravje ljudi, ki se bo sčasoma le še povečalo. O neprimernosti gradnje in možnosti onesnaženja pitne vode opozarjajo tudi druge številne nevladne organizacije in številni strokovnjaki, vsem tem opozorilom pa aktualna vlada in vladajoča svobodna koalicija ne prisluhne. Investitor je s spremembo projekta za izvedbo na problematičnem odseku predvidel določene ukrepe, kot je vgradnja betonske kinete, za gradnjo katere pa ni pridobil gradbenega dovoljenja. Leta 2021 je ARSO sprejel odločitev, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s tem pa je bila gradnja ustavljena. Po državnozborskih volitvah v letu 2022, ko je oblast prevzela svobodna vlada, pa je pristojni minister gospod Brežan odpravil ničnost postopka odpravljenega gradbenega dovoljenja in s tem dovolil nadaljnjo gradnjo, ki se je pričela takoj po lanskoletnih lokalnih volitvah. To je sprožilo ponovno nezadovoljstvo in odpor strokovne in laične javnosti. Lastniki zemljišč so na lokaciji gradnje tudi protestirali, a so bili odstranjeni z uporabo nasilja nad njimi s strani policije in varnostnih služb. Zanimivo Zanimivo je dejstvo, da kljub uporabi sile še danes inšpekcijski nadzorstveni postopki ugotavljanja nepravilnosti še niso zaključeni. Tudi s strani vladajoče koalicije ni bilo slišati obsodbe, čeprav je aktualna predsednica Državnega zbora na 3. izredni seji dejala, da se bo prva oglasila, če bo Vlada nad protestnike poslala policijo. Zavrženo je tudi dejanje pristojnega ministra Brežana, ki je prav ob udeležbi na konferenci Združenih narodov o pomembnosti pitne vode v New Yorku Sloveniji sporočil, da gradnjo podpira, ker po njegovem mnenju prinaša več koristi kot tveganja. Kot je razvidno iz njegovih izjav, tudi predsednik Vlade podpira gradnjo. Vse to kaže na naklonjenost aktualne vlade županu Mestne občine Ljubljana. Čeprav aktualna vlada izraža naklonjenost pomenu varovanja in čistega okolja, se pri gradnji spornega kanala C0 kaže v drugačni luči,

V skladu s 14. členom Ustave Republike Slovenije so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine. Vsi so pred zakonom enaki. Žal v konkretnem primeru zlorabe moči prihaja do incidentov, pri čemer se je lastnike zemljišč, ki opozarjajo na nezakonitost pri gradnji, odstranilo z uporabo sile. Pri tem je prihajalo do spopadov z zasebno varnostno službo, ki dela v interesu župana Mestne občine Ljubljana. Dve osebi sta zaradi nasilnega ravnanja varnostnikov zasebne varnostne službe potrebovali zdravniško pomoč. Pri teh ravnanjih je prišlo do nedopustne zlorabe oblasti in policije, ki ob delu na zemljiščih ni dovolila prisotnosti lastnikov zemljišč, do delovanja izven okvirja okoljevarstvene zakonodaje in zlorabe organov odkrivanja. Policija je pri tem ravnanju nudila pomoč in se postavila na stran ene stranke v postopku, močnejše stranke, Mestne občine Ljubljana, ki se je sprevrgla v nasilno pridržanje lastnika zemljišča. Navedeno problematiko je Državni zbor obravnaval že leta 2019, ko je na 28. izredni seji dne 22. novembra 2019 sprejel priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. Prav tako se je tematika v Državnem zboru večkrat obravnavala tudi v letošnjem letu. K ustavitvi gradnje je pozvala tudi spoštovana predsednica države, Inštitut 8. marec in tako dalje, vendar se priporočila, sprejeti sklepi in pozivi ne upoštevajo, ampak se gradnja v posmeh nadaljuje. Ker obstaja utemeljen sum, da pri projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in pri postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja prihaja do številnih nepravilnosti, kršitev zakonodaje, političnega vplivanja na izigravanje zakonodaje pri postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja pri projektu javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki predstavlja pomemben vir pitne vode za območje glavnega mesta Republike Slovenije, s čimer je ogrožena ustavna pravica do pitne vode, je skupina poslancev s prvopodpisano Jelko Godec podala zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave. Parlamentarna preiskava se odredi za ugotovitev in oceno dejanskega stanja, za ugotovitev politične in druge odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in gradnje javnega povezovalnega kanala C0 območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja ter za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanja prostora in varstvo okolja. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo in bomo taki gradnji, kjer je ogrožena pitna voda, kjer se gradnja izvaja brez ustreznih preverb vplivov na okolje in so pri gradnji kršene človekove pravice, odločno nasprotovali. Zato predlagamo odreditev parlamentarne preiskave, ki bo odkrila odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nastalo problematiko. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Prva je k razpravi prijavljena magistrica

stališča, ki so bila podana. Veseli me, da sta celo dve koalicijski stranki prepoznali pomen preiskovalne komisije in nista svojih stališč namenili obračunavanju z opozicijo. opozicijo. Nenazadnje je to od tistih, ki so to počeli, to je Svoboda, smešno in predvsem neodgovorno. Veseli me, da bodo tudi konstruktivno sodelovali pri tem, da bomo poiskali, kaj se je pravzaprav v tem projektu dogajalo, kaj se še dogaja in kaj se nikoli več ne sme zgoditi. Res upam, da bomo konstruktivno sodelovali. Zdaj pa nekaj odgovorov glede stališča Svobode. Ni treba iti v daljno leto 1991 in kasneje, kajti OPN neposredno s tem projektom ni imel takrat še nič. Iz tistih OPN-jev ni bilo razvidno, kaj se bo natančno gradilo oziroma kje bo potekala Dejstvo je tudi, da problem nekako izvira, po moje, iz leta 2014, ko so se začela izdajati gradbena dovoljenja, seveda bo preiskovalna komisija tudi to pogledala in se bo pač natančno videlo, kaj in kako, nenazadnje smo delo preiskovalne komisije začrtali od samega začetka tega projekta. Na nek način ste v Svobodi hoteli povedati, da je vse v redu s tem projektom, po drugi strani ste želeli že zdaj oblatiti bivšega ministra, ki je bil na tej funkciji dobro leto dni ali pa dve leti, kajne, hkrati pa oprati imena vseh tistih, ki so povezani z vami, predvsem Jankovića. Jaz moram tukaj odgovoriti na neka dejstva, ki vendarle govorijo sama zase. zase. Presoja vplivov na okolje ni narejena in kako lahko potem rečete, da je s tem projektom vse v redu? Poglejte, presoja vplivov na okolje ni narejena in jaz tukaj na tem mestu pozivam vse slovenske župane, ki gradijo kakršenkoli projekt ga lahko gradijo naprej, čeprav take presoje nimajo, res jih pozivam. Prav tako pozivam vse župane, ki nimajo okoljevarstvenega soglasja za projekt, ki bi ga morali imeti, pa gradijo nemoteno naprej,

ampak dajmo se zresniti. S tem projektom je veliko narobe in nekdo je odgovoren za to. Jaz v svojem stališču nisem prejudicirala ne enega, ne drugega in jaz nimam nobenih težav, da se bo pogledalo tudi delovanje ministra prejšnje vlade, ki je bil pač na tej funkciji dve leti, vi ste pa govorili o projektu od leta 1991 naprej, ampak za razliko od trenutnega ministra, ki je dovolil nadaljevanje tega projekta in je zato zdaj ta zgodba tako zelo odprta in na udaru, ker se zopet gradi, je minister Vizjak ustavil projekt in zahteval ravno to, kar so bili glavni sklepi leta 2019, da se naredi presoja vplivov na okolje, ustavilo se je financiranje projekta

Sredi njive jim postavijo kanal, sredi njive, ki je sedaj prve kakovosti, kjer pravijo, da je nikoli ni zadela suša, postaja neuporabna. To naredijo celo tako, da ni niti dostopa do tega. Kako bo nekdo, upravljavec, dostopal do takšnega kanala? Jaz upam, da mi bodo službe še prinesle sliko, da jo potem tudi pokažem, kajti to sem dobila danes, videla danes. Dejstvo je, da se pač na eni strani dela tako, na drugi strani se lahko dela tako, se pravi se bodo kar vozili po njivah. Pa dajte, no, moramo se zresniti! S tem projektom je, kot so rekli vsi, vse narobe od samega začetka. Zdaj pa še nekaj. Sami ste v Svobodi ocenili, da gre za enega največjih okoljskih projektov, ampak za ta projekt, spoštovani, ko so se začela ta gradbena dovoljenja iz leta 2014, je bilo dovoljenje za nezahteven projekt.

projekt? Odgovorov je več. Eden glavnih, ki jih je izpostavila tudi predsednica države, ki vas očitno tudi ne prepriča, ko govori o problematiki tega projekta, je da se je razdelil na posamezne dele in se potem na ta način izognil določeni dokumentaciji, ki je potrebna, tako kot bi bilo treba v začetni fazi narediti presojo vplivov na okolje. Tu je še nekaj drugega, tu gre še za Aarhuško konvencijo. Zelo zanimivo, prej ste rekli, kako je vse s tem projektom dobro, kako je bil OPN, kako se nihče ni pritožil, tu pa strokovnjaki in prebivalci, ki jih je ta zadeva ves čas zanimala, sporočajo, da ni bilo pravzaprav nobene možnosti, da bi se glede te gradnje sploh pogovarjali, vse je bilo nekako po tiho, tudi v mestnem svetu niso imeli pravih informacij. informacij. In ravno ta konvencija, ki je nenazadnje tudi vpeta v Zakon o varstvu okolja, govori o tem, da je treba predstaviti javnosti vse možnosti, tudi tiste, ki so odprte, se pravi vse možnosti. Povejte mi, kdaj je bilo javnosti neposredno na tak način predstavljeno oziroma omogočeno, da bi videli, kako bo čez vodonosnik potekala ta gradnja – ni bilo. Dejstvo je tudi, da še danes, ko želijo v mestnem svetu razpravo o tej gradnji, jo vi iz Svobode skupaj z Listo Zorana Jankovića onemogočate. Če je vse v redu s tem projektom, če je vse tako, kot je povedal vaš predstavnik v stališču, da ni nobenih dilem, da vse poteka v skladu z zakonom, da vsi delajo, potem bi vi morali predlagati to razpravo v mestnem svetu, zato da se odpravi vsaka dilema. ne samo to, vi bi morali podpreti vse sklepe in jih tudi sami predlagati, ko smo v Državnem zboru razpravljali o teh temah na odborih, pa tudi na seji Državnega zbora. Zato, ker za vas ni dilem

oni se niso ukvarjali s tem, ali tam potekajo dela kanala nad vodonosnikom. Oni se ukvarjajo s tem, ali zadeve finančno stojijo, to je njihova glavnina. Ne zanima vas pa to, da je ARSO sedaj zahteval presojo vplivov na okolje, pa je Janković ne naredi. Še več, v posmeh vašemu ministru pravi, da tega pač ne bo naredil. Mogoče smo v preteklosti tudi malo spregledali oziroma premalo izpostavili Inštitut za varovanje zdravja, ki je seveda takrat podal negativno oceno za gradnjo kanala C0, ampak pozor! Oni niso tega naredili kar sami od sebe, oni so to naredili kot strokovno telo Ministrstva za zdravje in to je stališče Ministrstva za zdravje. Vem, da se minister verjetno izogiba vašega župana Jankovića, kolikor se le da, da ne bi prišlo še do kakšnega opravičila, ampak minister za zdravje bi nenazadnje moral tudi tu dvigniti glas, kajti njegovo ministrstvo je v strokovni oceni ugotovilo, da je ta zadeva neprimerna in ogroža zdravje ljudi. To je pač ena od zelo pomembnih tem, ki ji bomo vendarle morali posvetiti več časa.

in res je, predsednica Državnega zbora, nimate vseh pristojnosti, ki se vam jih morda kdaj poskuša nadeti, ampak vendarle k tistemu, kar ste pa sami obljubili, bi pa lahko morda še še bolj resneje pristopili, če ste dejansko to želeli, se pravi da se ne bo dogajalo, da bo kdorkoli pretepal državljane. Bom pojasnila, zakaj. Prej je predstavnik Svobode govoril, kako je potekalo, kar se tiče varnostnih služb in policije, ampak dajmo si najprej naliti čistega vina, kako smo sploh prišli do teh podatkov. Zakaj lahko razpolagamo s temi podatki, kaj se je dogajalo? S prvim, kar je počela policija, zato, ker sem postavila poslansko vprašanje in se s strani policije niso mogli izogniti temu, da so priznali, da so delovali nestrokovno. Spoštovani, zdaj, ko smo v času razumnosti, tam je bilo par starejših ljudi, ki so ščitili svojo lastnino, ki so tam stali zato, ker so nasprotovali črni gradnji. Pa je prišel policist in je tega, zame že starejšega, gospoda malo

in prav tako, jaz rečem, da so se izživljale nad temi ljudmi, kajti glede na udeležence protesta in kaj vse so počeli, jih metali po tleh in tako naprej, je katastrofa. Ampak tudi to poročilo s strani Ministrstva za notranje zadeve ne bi dobili, če ne bi nekako skozi šivankino uho uspeli spraviti sklep, da je treba pripraviti to poročilo. To bi šlo mimo, zato ker imamo pač pod Svobodo neme večinske medije, zato smo in ste lahko danes razlagali o tem, kaj vse se je dogajalo. Nesprejemljivo je, da jih nekdo, ki ščiti svojo lastnino, zato v tej državi dobi se vprašajmo, v kakšni državi živimo. To pa je diktatura. Skratka, toliko morda glede teh glavnih odgovorov. Kot rečeno, mislim, da ni treba zavajati tudi s tem, da v Slovenski demokratski stranki kot sklicatelji teh sej sej nasprotujemo gradnji kanala C0 v celoti, to nikoli nismo rekli, nikoli. Mi smo samo povedali, da je ta del nesprejemljiv, da je nevaren in da ogroža čisto pitno vodo, iz katere se napaja 90 % celotnega prebivalstva, tudi ostalega ekosistema, 90 %, spoštovani, in da se pač lahko gradi brez dovoljenj na tem ključnem odseku. Marsikaj bi se že lahko naredilo, speljalo bi se lahko drugje, ampak zato, ker nekdo reče ne, je to ne. In ko pride Janković komaj na eno od sej, na katere je bil vabljen, večino časa govori o denarju.

Naša naloga na preiskovalni komisiji bo zagotovo ugotavljati tudi politično odgovornost o tem, ali so bili pritiski, kaj je s temi prezaposlitvami in tako naprej, kaj se pravzaprav dela pri tem projektu. Ravno so mi prinesli še tole sliko, poglejte / pokaže zboru/, njivi sedaj na najboljši zemlji kanal in dostopa do tega sploh ni narejenega, se pravi, kako se bo dostopalo do tega, nihče ne ve, za ljudi je pač ta del uničen, brez da bi jim karkoli pojasnili.

in meni, da je vse v redu s tem projektom, potem imamo resne težave. In predvsem, ali boste to sedaj dopuščali tudi drugim županom po Sloveniji? Zakaj bi sploh kdo še terjal gradbeno dovoljenje? Naj se gradi. Če Janković lahko gradi brez gradbenega dovoljenja, lahko tudi župan oziroma župani najmanjših občin, na primer Osilnice. Zakaj pa ne! Pa kdo je Janković? Če vi klečite na njegovi koruzi, mi ne bomo. Tudi tiho ne bomo, ker gre za vodo!

Ljubljana nima drugega takšnega jeza, tukaj črpa vodo že več kot sto let, spoštovani, in to na način, da bistvenih stvari sploh ne potrebuje, kot nekje, na primer, ko morajo vodo klorirati in obdelovati. Tukaj dobesedno priteče iz izvira v pipe in mi to ogrožamo, v času, ko vsi kričite, kako je to okoljevarstveni problem, kako podnebne spremembe vplivajo na to. to. Stopimo skupaj in poiščimo, kaj vse je tukaj narobe in ustavimo projekt, ki je nevaren. Nenazadnje je vaš minister rekel, da prinaša tveganja. Tveganje pomeni nevarnost ne igrajmo se s tem. Govorite, kako je zakon padel na referendumu. Ja, imamo obstoječ zakon. In kaj zdaj? Kaj ste zaščitili z obstoječim zakonom? To, da Janković naprej gradi nezakonito. ne se smešiti s temi, bom rekla, veselicami okoli referendumov. Če ste nekaj naplahtali narod, še ne pomeni, da je to koristno. Narod naj danes ve, da ste z z referendumom proti res dosegli, da se zakon, ki je bil takrat predlagan, ni udejanjil, ampak za okolje niste pa naredili nič. Dopuščate, da se ogroža 300 tisoč prebivalcev in nenazadnje je s tem ogrožena tudi varnost države. KLAKOČAR ZUPANČIČ: Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Prvi razpravljavec je kolega Danijel Krivec, za njim pa dobi besedo kolega Jožef Jelen. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem! Ta tema glede kanala C0 je že nekako stalnica od leta 2019 v Državnem zboru. Najprej naj povem, da jaz to preiskovalno komisijo absolutno podpiram. Razlog je pa v tem, da je na mizi veliko nasprotujočih si izjav, trditev, dejstev, ki jih na nek način izražajo eminentni predstavniki Vlade, državni sekretarji, ministri in tako naprej. Zdaj si težko naredimo neko čisto sliko in zato, da se te stvari, ki so zdaj v neki megli, razčistijo, je prav, da se s tem pozabava tudi preiskovalna komisija. Jaz mislim, da so vse preiskovalne komisije, ki so bile v Državnem zboru tudi v preteklosti, vedno našle neke stvari, ki se jih je kasneje koristno uporabilo tudi v zakonodajnem postopku, da so se nekatere stvari izboljšale. Tu gre za široko paleto

razčiščevanje na preiskovalni komisiji in skozi pregled vseh dokumentov najti, kje je bila težava, da je ta projekt na tak način umeščen v prostor brezdejansko potrebnih presoj za umestitev, nima okoljevarstvenega soglasja, na kar so opozorile tudi državne sekretarke, ki so bile prisotne na več odborih, na Odboru za infrastrukturo, na odboru za notranjo … in tudi na Komisiji za človekove pravice. Vedno je bil jasen in decidiran odgovor, da se na tem odseku, se pravi med Brodom in Ježico, ne govorimo o celotnem kanalu C0, gradnja ne bi smela nadaljevati brez tega, da se opravi presoja vplivov na okolje in pridobi okoljevarstveno dovoljenje, kar napotuje tudi gradbena zakonodaja. Še enkrat, ne govorimo o celotnem projektu, vsekakor ima tudi pozitivne učinke, vendar v tem delu je stvar neprimerna in nesprejemljiva in verjamem, da bomo skozi delo na preiskovalni komisiji našli tudi razloge, zakaj so se določeni postopki na ministrstvih, na posameznih agencijah, pa tudi na upravnih enotah, odvijali na tak način. Nek jasen signal, da ni vse v redu, je bila že razprava oziroma stališče kolega Propsa, ki je navajal ogromno nekih konfliktnih situacij na tem gradbišču, verjetno strinjali, da ni običaj. Če imamo v prostoru v času gradnje take konflikte, kjer se opozarja na nedoslednosti, kjer se pojavljajo varnostne službe na eni in na drugi strani, kjer imamo različna stališča posameznih ministrstev, verjetno ni vse v redu s takim projektom, že to napotuje v smer, da je treba biti previden, ko se govori Prej ste omenjali, da je to edina trasa in da je bila vrisana že v preteklih letih, dolgo časa nazaj, od 2002 do 2007 v strateških dokumentih, saj to se lahko vse strinjamo, vendar v takih primerih gre za neke osnovne trase, ki so zarisane v planskih dokumentih, to pa še ne pomeni, da če je bila takrat presojena neka trasa v smislu načelne rešitve, to še ne pomeni, da je sam projekt presojan z vidika presoje vplivov na okolje, ker vsak projekt, ki pride do faze izvedbe, potrebuje v končni fazi tudi presojo, ravno zaradi tega, da se ugotovi, ali so uporabljeni primerni tehnološki prijemi, rešitve, ali so uporabljeni primerni materiali in tako naprej. Sama trasa kot taka še nič ne pomeni in tu se je pač izigravalo proceduro. Ko se nekdo sklicuje na celostno presojo vplivov na okolje ob sprejemanju OPN, to ne pokrije konkretnega gradbenega projekta, ki se izvaja v danem trenutku. To je dejstvo, to vsi vedo in tisti, ki so se v preteklosti ukvarjali z umeščanjem v prostor ali z gradnjo takih linijskih objektov, to dobro vedo. To je ena od ključnih zadev, ki jo bo treba ugotoviti, zakaj se je na tak način pristopalo k temu projektu. Prej je bila omenjena tudi gradnja po fazah, do ene mere je to pri linijskih objektih razumljivo, po drugi strani pa težko sprejmemo dejstvo, da piše, da gre za enostaven objekt in da se objekt razseka ravno na take dolžine, da ne pridejo v kriterij zahtevnega objekta. objekta. Državni zbor, ki je leta 2019 sprejel neke napotke, takrat ni deloval politično, ker so bili poslanci tako opozicije kot koalicije praktično soglasni, da se določeni ukrepi na tem področju zgodijo. In zdaj, ko se navaja, da je treba ta objekt na vso silo zaključiti, zato da ne pride do gospodarske škode, se jaz sprašujem, zakaj je lahko gradnja stala dve leti v času naše vlade in v času covida. Takrat

imajo pokrit hrbet in da lahko nadaljujejo z gradnjo. Jaz sem že večkrat poudaril, da ste naleteli oziroma investitor je naletel na težavo takrat, ko so tudi izvajalci in tisti, ki so izvajali ta projekt, ugotovili, da na enak način, kot se C0 dela izven tega območja, ne more iti čez vodovarstveno območje ta ožji del, Brod–Ježica, ki je enak v tehničnem smislu in so pristopili k neki uvedbi kinete, za katero pa seveda gradbeno dovoljenje ni bilo izdano, niti presoja ni bila opravljena in tam se je stvar definitivno zapletla. Da je bil projekt umeščen v prostor na nek čuden način, kaže tudi to, da gre kanalizacija po tem območju v smislu nekega cikcaka, kar ni običajno za kanalizacijske vode. Običajno gre v neki ravni liniji in če bi pošteno iskali soglasja za to, da se to uredi na primeren način, bi verjetno že prej iskali tudi soglasja zasebnih lastnikov. To ni bilo opravljeno. Iskalo se je rešitev v lokalni cesti oziroma občinski cesti, ki poteka po tem območju. Na žalost je s prihodom kinete v ta projekt izkop postal toliko širši, da so potrebovali tudi soglasja lastnikov zemljišč, ki so ob tej trasi. Zelo zanimiv je tudi ta razlastitveni postopek, ki se je odvijal na tem območju s strani upravnih enot. Vsi, ki smo se ukvarjali s prostorom na tak ali drugačen način, vemo, da so ti postopki zelo dolgotrajni, v tem primeru pa so se te stvari uredile v par mesecih, kar bo tudi zanimivo za preiskovalno komisijo. Nenazadnje tudi zato, ker so vsi ali pa večina teh uradnikov na upravnih enotah, pa tudi nekateri na ARSU in ministrstvih, sedaj zaposleni na Mestni občini Ljubljana, na tak ali drugačen način. To samo po sebi postavlja neko vprašanje tudi za preiskovalno komisijo, da se s tem na nek način pozabava.

nobene prostorske zadeve s tega vidika.

in so tudi umestili C0 kot projekt čiščenja odpadnih voda, ne odvezujejo investitorja, da pridobi presojo vplivov na okolje vsaj za tisti del, ki je problematičen in ki gre preko vodovarstvenega območja in na to je bilo s strani ministrstev večkrat opozorjeno. Tako, da jaz verjamem, da bo preiskovalna komisija veliko dela in tudi skozi dokumentacijo našla tiste pomanjkljivosti v postopkih, ki omogočajo, da se na tak način izigrava zakonodajo in da se pride do dejanske gradnje, navkljub temu, da so v zakonih zadeve zelo regulirane. Pa še kar se tiče inšpekcije, ko govorimo o ukrepih. »Pristojni inšpektor izreče ukrep ustavitve gradnje in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti …«. Potem imamo tri alineje, zadnja alineja pravi: »Ugotovi, da se gradnja ne izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje.« To smo večkrat slišali, da ni vseh zemljišč, ki so potrebna v gradbenem dovoljenju, pa ni bilo inšpektorja, ki bi to zadevo ustavil. Če mi znate našteti en primer, kjer se ugotovi ali pa pride v postopku do tega, da se ugotovi, da je eventuelno lastništvo nerešeno, mislim, da v Sloveniji ne bo primera, da se gradnja ne bi zaustavila, dokler se to ne ugotovi, razen v primeru gradnje C0, kjer se pač nadaljuje navkljub temu, da je bilo praktično že dokazano, da nekatera zemljišča niso v gradbenem dovoljenju, pa se gradnja vseeno ne zaustavi vsaj do trenutka, ko bi se to nedvoumno ugotovilo. Ta izigravanja, ki so možna, jaz pravim, samo v Ljubljani, zaenkrat ne poznam primera po Sloveniji, kjer bi si nekdo lahko to privoščil, da gradi brez presoje vplivov na okolje, brez okoljevarstvenega dovoljenja, da pride do trenutka, ko ni jasno, ali so vse parcele v gradbenem dovoljenju res eksplicitno navedene oziroma ali se gradi v skladu z gradbenim [dovoljenjem], pa inšpektor ne ustavi gradnje, to je možno samo v Ljubljani. Upam, da bo komisija tudi ugotovila, zakaj se to dogaja.

To razpravo bi začel nekako z naslednjo frazo oziroma rekom Psi lajajo, karavana gre dalje. To kaže nekako tudi na situacijo v sedanji družbi in v tem primeru na to, kako se gradi kanal C0, ko si nekateri posamezniki v družbi vzamejo večjo večjo moč, kot jim pripada, in si jo vzamejo več zato, ker si lahko, ker jim pač nekdo to dovoli. O tem projektu je bilo že veliko povedanega, veliko napisanega, tako da mislim, da vsi poznamo vse detajle, kaj se kaj se je dogajalo, kaj se ne bi smelo dogajati. V preteklosti smo imeli kar nekaj teh odborov, matičnega odbora, na katere smo vabili posamezne strokovnjake. Tam so sodelovali v glavnem samo neodvisni strokovnjaki, razen enega primera, ki so kot stroka opozarjali na te probleme. Potem so se oglasili se oglasili tudi nevladniki, ki so naslovili svoj apel na ljubljanskega župana, to je Inštitut 8. marec, naj ustavi gradnjo tega kanala zaradi stvari, ki sem jih že prej omenil. Oglasili so se tudi zdravniki iz ljubljanskega kliničnega centra, češ da je to preveč rizično, da bi lahko to gradili. Dvakrat se je s pismom oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je na Jankovića naslovila pismo, da naj ustavi gradnjo. Ampak pri tem se je tudi ustavilo. Potem so tu nasprotovali lastniki zemljišč, kmetje, Nacionalni inštitut za javno zdravje je podal svoje mnenje. Kot sem prej rekel, veliko teh je bilo, ki so izrazili mnenje, da je ta projekt neustrezen. Mislim, da je bila samo v enem primeru oseba, ki je zaposlena na Mestni občini Ljubljana in se pač financira iz proračuna Mestne občine Ljubljana, ki je zagovarjala ta projekt, tako da mislim, da že to samo po sebi veliko pove. Projekt izgradnje tega povezovalnega kanala je bil ustavljen, in sicer je bil ustavljen pod prejšnjo vlado, pod vlado Janeza Janše. Ustavil ga je takratni minister Andrej Vizjak s tem, da ni bila narejena presoja vplivov na okolje. Ampak zgodile so se volitve, najprej državnozborske volitve, kasneje so bile lokalne volitve in takoj, dva dni po lokalnih volitvah, kjer je pač zmagal župan Zoran Janković, je začel z deli. Za svoje dejanje je takrat prosil tudi policijo, na njih so naslovili en dopis, češ da pač nekako ocenjujejo, da ne bo možno graditi tega kanala drugače, kot da jih varuje policija.

pa bi lahko, kako in kje poteka gradnja tega kanala in verjetno bi lahko takrat na tisto pismo tudi odgovorili kako drugače in mogoče stvar zdaj ne bi bila tako daleč, kot je.

ampak o tem pač mediji nič ne poročajo. Vemo, zakaj. Takrat je bilo tudi rečeno s strani strokovne javnosti,

druge variante. Omenjali so neke standarde, po katerih se je gradilo tudi v drugih državah z načinom cev v cevi in podobne stvari. Omenjalo se je tudi, da ni ustrezen material, iz katerega so te cevi, da je gorljiv, poleg tega je še v teh kinetah, vemo, kaj to povzroča, efekt kamina, kot je bil že dolgo nazaj en požar v Avstriji v enem tunelu za prevoz smučarjev. Ta stvar ni tako tako enostavna. Ta vodovodni sistem napaja tudi, kot je bilo rečeno, 90 % prebivalcev Ljubljane, pa tu niso samo prebivalci, tu je tudi bolnišnica, tu je tudi klinični center, tu so tudi diplomatska in konzularna predstavništva v Ljubljani, kjer pač te sramote oziroma te nevarnosti, da bi izpostavljali ljudi, da pride do zastrupljanja pitne vode, ne bi smeli početi. Mislim, da se tak projekt ne bi odvijal nikjer, v nobeni občini po Sloveniji, to je možno samo v Ljubljani. Jaz sem prepričan, da bo treba v bližnji prihodnosti

vsaj upajmo, da ne bo nikoli predan uporabi. Seveda, s tem se bo zgodila velika gospodarska škoda, če ne bo gospodarske škode, bo pa kasneje enkrat velik vpliv na okolje. Zdaj bo pač treba pretehtati med tem, kaj je ceneje, ali je ceneje ta del nekako speljati drugje ali pač riskirati, da pride do zastrupljanja pitne vode.

Prepričan sem, da bo ta preiskovalna komisija nekako zagotovila pogoje vsem na tem področju, ki se napajajo iz tega vodovoda, da jih zaščitimo. Hvala lepa.

zadaj za kamerami pa levi in desni jedo iz istega korita in me zato težko prepričate, glede na to, da spremljam dogajanje za kamerami v Državnem zboru. Evropski milijoni lahko kupijo ene in druge in imam občutek, da je

stranke Levica in bom ponovil tisto, kar sem povedal že na eni izmed prejšnjih sej – čisto vse besede Stranke Levica so popolnoma odveč, kako se borijo za čisto pitno vodo, kako so proti kanalu C0, takrat, ko bi morali dati glas, glasovati za priporočila proti gradnji kanala C0, da se gradnja kanala C0 ustavi, poslanke Levice ni bilo na Odboru za infrastrukturo, kdo ji zvija roko, ve sama, se pravi še kako potreben glas in niso bili prisotni na seji. Zato so čisto vse besede, ki jih je izrekel poslanec Levice, popolnoma odveč. Poslanca SD se niti ne bom dotikal, tako kratko stališče o tako pomembni temi, da je itak škoda besed. Bom pa nekoliko podrobneje pokomentiral poslanca iz Svobode. Res je, sami začetki ne segajo v leto 1990, segajo še dlje, v leto 1974, ampak takrat govorimo o nekih idejnih zasnovah. Občini Medvode in Vodice sta bili del občine Šiška in logično je, da občina poskrbi za svoje fekalije, se pravi da se fekalije čistijo na istem mestu, kjer je tudi občina, vsak naj čisti za sabo. Ne iščite nobenih izgovorov. Ves čas se v Svobodi trudite in zagovarjate enega človeka, postavljate pa se na stran proti 330 tisoč ljudem. Niste podprli priporočil, da bi ustavili gradnjo kanala C0, dokler se ne pridobi vsa potrebna dokumentacija. Veste, kaj je zanimivo? Ves čas bomo leve politike tu v hramu demokracije poslušali, kako je ta projekt okoljevarstveno naravnan, kako vse štima, kako ima vsa potrebna soglasja, dovoljenja in tako naprej, kako je s tem projektom kanal C0 vse v redu, vse tipi topi. A za okoljevarstveno soglasje pa ne boste zaprosili? Le zakaj, če vse tako štima. Ves čas na vse pretege branite Zorana Jankovića in se postavljate proti lastnemu narodu. kandidati za svetnike v Mestni občini Ljubljana pri stranki Svoboda, poglejte, kaj ste zapisali v svoj program, da se boste borili za čisto pitno vodo, delate pa ravno nasprotno. Pa saj tega smo pri vas tako ali tako že vajeni. Govorite, da so ogrožena evropska sredstva, a bejž, bejž. Isto smo poslušali pri TEŠ 6, isto smo poslušali pri Magni, vsepovsod ene in iste zgodbice, na koncu je pa to politika izvršenih dejstev. Enako se bo zgodilo tudi s kanalom C0. Postavili ste se na stran enega človeka proti lastnemu narodu in ne vem, koliko ste lahko ponosni na to. Ali se zavedate, kakšno odgovornost imate, kaj počnete? Slej ko prej se bo vodni vir onesnažil. Zavedati se je treba, da vsaka kanalizacija pušča in tudi ta kanalizacija bo začela puščati. Ampak ta kanalizacija ni kot kakšna druga, je nad črpališčem čiste pitne vode. In vi, spoštovana koalicija, nosite največjo odgovornost za to, ker ste na zadnji seji Odbora za infrastrukturo glasovali proti priporočilom, ki bi ustavili gradnjo kanala C0. Dovolite mi, da pokomentiram tudi predsednico Državnega zbora, ki je prej dejala, da je ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. Veste, kaj je takrat rekla? Si lahko zavrtite, pogledate na socialnih omrežjih, ko je sama izjavila: »Obljubljam, dr. Golob, da se bom prva oglasila, ko boste poslali policijo nad protestnike.« Danes pa je povsem tiho. Pa ne gre za neke pristojnosti. Veste, za kaj gre? Da se postaviš za svoj narod takrat, ko je to potrebno. In ko govorimo o čisti pitni vodi, ki jo pije več kot 330 tisoč državljanov, da se postaviš na njihovo stran. In danes vse tiho je bilo. Točno se vidi kdo je gazda v naši držav. Ni predsednika Vlade, ni nobenega ministra, ni varuha, ni predsednice države, ni predsednice Državnega zbora, čisto nikogar ni, ki bi v tej državi rekel, da je to norost, kar počnete.

če se ne poglabljam v to zadevo, rečem, pa saj je normalno, saj mi kanalizacijo potrebujemo v letu 2023, potrebujemo jo, ampak ko se poglobiš v sistem, ko greš na teren, ko poslušaš ljudi na terenu, ko poslušaš okoljevarstvenike in tako naprej, vidiš, za kaj pravzaprav sploh gre. Najbolj žalostno je to, da se pred našimi očmi uničuje narava. Spoštovana koalicija, vi vse to podpirate. Pa poglejmo. 34 kilometrov dolgi kanali iz Medvod in Vodic do čistilne naprave Brod in mimo čistilne naprave Brod, še enkrat, mimo čistilne naprave Brod, tukaj se bodo stekale fekalije iz 22 tisoč gospodinjstev, mimo čistilne naprave Brod, čez vodovarstveno območje, kjer se na tem mestu črpa čista pitna voda, do Ježice in od Ježice naprej do Sneberij in do čistilne naprave Zalog, čeprav evropska direktiva pravi, da je lahko kanal dolg največ 8 kilometrov, mi pa govorimo o 34 kilometrih. Ali vam ni že to čudno, da bi moral vsak svoje fekalije čistiti v svoji občini? Mislite, da ima župan Ljubljane tako rad prebivalce Medvod in Vodic? Ali je mogoče zadaj kakšen drug razlog? Pa gremo lepo po vrsti. Se pravi, 22 tisoč gospodinjstev iz Medvod in Vodic po kanalu mimo čistilne naprave Brod čez vodovarstveno območje v dolžini 4,5 kilometra, kjer ni niti enega priključka, se pravi tukaj gor niti enega objekta, ki bi ga priklopili, ker je vodovarstveno območje. Tu teče reka Sava v dolžini dveh kilometrov, tu v črpališču v Klečah se na 85 metrih črpa čista pitna voda. In glej ga zlomka, župan Zoran Janković čez sredino tega vodovarstvenega območja napeljuje kanal C0. Če se vrnem nazaj, vsaka kanalizacija pušča, tudi ta bo in Mestna občina Ljubljana razpolaga z dokumentacijo, v kateri piše, da bo na dan steklo v čisto pitno vodo do 800 kubikov fekalij. Veste, koliko je 800 kubikov? To je 800 belih cistern, ki jih imajo ljudje za zalivanje svojih vrtov. In vi to podpirate, spoštovana koalicija! Pa kako vas ni sram? Toliko enih besed sem slišal na referendumu o čisti pitni vodi, toliko je bilo enega skakanja v zrak in ne vem česa še vsega, danes ste pa vsi čisto tiho.

in ko se bo ta vodni vir onesnažil, ne bo nobenega razloga več, da se tukaj ne bo začelo graditi. To je eno izmed območij, kjer še ni postavljenega niti enega objekta in se bo lahko na veselo Kolovozne ceste že zdaj spreminjajo v občinske, potekajo razlastitve, prek 150 razlastitev, kupujejo zemljo po par evrov, prodajali jo bodo pa po 100-krat višji In vi, spoštovana koalicija, to podpirate. Zdaj tam gor še pijete ustekleničeno vodo, slej ko prej boste pili tudi vodo iz pipe, ker si boste, tudi poslanci, ministri, predsednik Vlade, predsednica države, razni inštituti in tako naprej, točili vodo iz pipe.

Prek Gradbene inšpekcije želijo prerazporediti oziroma razvrednotiti ugotovitev geodeta, tako da bi malo razširili parcele in da bi prišli v to območje, kjer je zgrajen ta kanal, točno to želijo narediti. Ne, ne, ne odkimavati, to je resnica s terena, ne rabite se smejati.

a čebelnjak lahko podrejo v treh dneh. Veste, kje je problem? Vam bom povedal. Inšpekcija je močna proti šibkim in šibka proti močnim in Zoran Janković je močen, ampak ga je treba ustaviti. To, kar počne Zoran Janković v Ljubljani, je okoljski teror. Ne vem, če se tega zavedate, čas pa bo prinesel in povedal, da govorim resnico in da imam prav. Nimate okoljevarstvenega soglasja, pa ta vlada, ministri, cel aparat še vedno dopušča črno gradnjo, še več, varujejo jo s policijo in varnostnimi službami, ki pretepajo naše državljane, ki branijo svojo zemljo. Na svoji zemlji so ljudje pretepeni, ker se borijo za čisto pitno vodo in za svojo zemljo. Podirajo jim mogočne hraste, kradejo jim hraste in teptajo človekove pravice. In to najbolj boli. Veliko je bilo tudi enega zavajanja, pa je to treba večkrat ponoviti, 400 greznic v Medvodah in Vodicah in tako naprej. Te nimajo nobene zveze s kanalom C0, stacionirane so višje, gori in naj se višje, gori tudi očistijo. Zakaj je treba vse te fekalije, 22 tisoč fekalij, prepeljati čez vodovarstveno območje, kjer se črpa čista pitna voda? Povedal sem prej, vodni vir je treba uničiti, da bo lahko nekdo gradil. 14. 6. 2018 je župan v Šentvidu rekel naslednje. Ko so ga vprašali, pa vi veste, da se bo voda onesnažila, je rekel, meni je vseeno, mene čez 20 let več ne bo. To so njegove besede. Na žalost nimamo posnetka, ki bi ga lahko javno predvajali, da bi slovenski narod to videl. Kmetje so na tistem območju že 700 let ali več in je to tudi dokazano. Do zdaj s svojim gnojenjem, kjer gnojijo pod posebnimi postopki, v posebnih, primernih količinah, v primernih vremenskih pogojih in tako naprej, kjer dozirajo to gnojevko in gnojilo, kjer sta gnojnica in gnojilo dve organski hranili. In veste, kaj je tukaj zanimivo? Da v 700 letih niso niti ogrozili vodnega vira. Zoran Janković ga bo uničil prej kot v enem letu, poslanci Svobode, pa mu pri tem asistirate in mu držite štango. Veliko priložnost smo izgubili na Odboru za infrastrukturo, kjer niso bila podprta priporočila, da bi gradnjo kanala C0 ustavili, da bi jo ustavili do te mere, da pridobi vsa potrebna soglasja. Zakaj lahko eni čakamo na gradbeno dovoljenje dve leti in več, nekdo pa lahko gradi brez gradbenega dovoljenja? Na vsaj dveh mestih imamo točno jasno določeno, kjer nima gradbenega dovoljenja in še vedno gradi in ta vlada dopušča črno gradnjo. In zakaj nima okoljevarstvenega soglasja? Namesto tega je šel raje na sodišče in se bo rajši tam prerekal. Ves ta čas vmes, ko pa mi tukaj pričamo, govorimo, pa on ves čas gradi in gradi, petke, svetke, v petek, soboto, nedeljo, on to ves čas gradi in na koncu bo to politika izvršenih dejstev. Ne odkimavati, ker vi veste, da je res, ampak branite enega človeka in se postavljate na drugo stran proti 330 tisoč ljudem. Izpostavil bi še eno stvar. Jaz sem v prejšnjem mandatu vodil preiskovalno komisijo v zvezi z ugotavljanjem zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB in se zavedam, še kako zelo se zavedam, da je preiskovalna komisija na nek način brezzobi tiger. Nimamo lisic, nimamo nikakršnih drugih načinov, s katerimi bi zaprli tiste, ki imajo prste v marmeladi. Včasih, velikokrat sem prepričan, da je preiskovalna komisija le neka predstava za javnost. Zakaj tako menim? 10. člen Zakona o parlamentarni preiskavi pravi, da je pred pričetkom pričevanja treba priče poučiti o njihovi pravici, da odklonijo odgovor na posamezna vprašanja, če je verjetno, da bi s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon. In priče, ki bodo hodile na to zaslišanje, tudi če bomo zastavljali še kako neprijetna vprašanja, sem prepričan, da bodo zelo velikokrat odgovorile, da se ne spomnijo. Temu smo bili priča tudi na eni izmed zdajšnjih preiskovalnih komisij, kjer se priča ni ničesar po eni strani neka predstava za javnost. In drugič, priče in izvedence je treba pred začetkom zaslišanja opozoriti, da morajo izpovedati po resnici, opozoriti jih je treba na kazenskopravne posledice krive izpovedbe, v postopku pred preiskovalno komisijo se priče in izvedenci ne zaprisežejo. In zato tudi takšni odgovori – odgovor je enak prejšnjemu, se ne spomnim, tega se pa res ne spomnim, uh, to je pa že daleč, se ne spomnim. Sem prepričan, da bomo tudi dobili marsikak takšen odgovor.

greš na policijo, tožilstvo in tako naprej in rečeš, vi opravite svoje delo. Pa vendar je preiskovalna komisija vseeno po tej strani dobra, ker lahko dostopa do neke dokumentacije, ali jo bomo dobili, je ne bomo dobili in tako naprej. Konec koncev

Mogoče bo preiskovalna komisija tudi pripomogla k temu, da se bo pa vendar o tem več govorilo v javnosti. Se pravi, predsednik Vlade ne naredi ničesar, predsednica Državnega zbora ne naredi ničesar, ministri ne ne naredijo ničesar, nekateri celo javno podpirajo vso to zgodbo. Predsednica države, poleg nekega pisma, in Inštitut 8. marec praktično ne naredita ničesar, Varuh človekovih pravic ne naredi ničesar, Policija ne naredi ničesar, Gradbena inšpekcija spet ne naredi ničesar. Pa kaj nam za božjo voljo sploh še ostane v tej državi, da ustavimo to gradnjo kanala C0? Jaz sem v Državnem zboru večkrat razočaran in zelo sem razočaran tudi zdaj. Veste, da se je podobno dogajalo tudi v Savinjski dolini, kjer nam uničujejo 120 hektarjev najboljše kmetijske zemlje, gradili bodo cesto s priključkom v Šentrupertu, pa imam praktično zvezane roke in isto jih imam tukaj, ne morem drugega, kot da ljudi ozaveščam, kaj se dogaja, da ustvarjamo nek pritisk. Povejte mi, kaj še lahko drugega naredim? Nekdo seveda zadaj z veseljem izigrava zakonodajo. Z veseljem, če bi imel tako večino, kot jo ima Svoboda, kot jo ima naš predsednik Vlade, bi zahteval 24-urno policijsko varstvo, če bi imel tako večino v Državnem zboru, bi resetiral to državo in nobeden lump ne bi tako delal, kakor delajo zdaj, sploh pa zato, ker uničujejo najboljšo kmetijsko zemljo, ker uničujejo čisto pitno vodo. Spoštovane poslanke in poslanci, sami sebi kopljete grob, sploh se ne zavedate, kaj počnete, uničujete vodo našim zanamcem. Prišla je Svoboda,

Vesela sem, da bomo danes po vseh sejah na matičnih delovnih telesih in že drugi seji tukaj v Državnem zboru zaključili s temo kanala v tem okviru, na ravni obtoževanj in razpravljanj politikantstva, ker bo ustanovljena preiskovalka, preko katere se, jaz verjamem, drugače kot kolega Reberšek, da se ne bo nič ugotovilo, verjamem, da se bo raziskalo, ali projekt izgradnje kanala C0 predstavlja primer izigravanja pravne države oziroma ali je pri projektu res prišlo tudi do kaznivih dejanj, zlorab nosilcev javnih funkcij ter drugih nepravilnosti. Tudi poslanci Gibanja Svoboda se bomo, kot sem rekla že zadnjič v razpravi tukaj v Državnem zboru, z veseljem, predvsem pa z vso resnostjo in odgovornostjo vključili v delo preiskovalne komisije, da bi se torej ugotovilo dejansko stanje in ugotovilo politično in drugo odgovornost nosilcev javnih pooblastil. Še posebej resno pa se bomo zavzeli za morebitno spremembo zakonodaje, ki je vezana na izdajo gradbenih dovoljenj, urejanje prostora in pa predvsem, ta je zelo pomembna, na varstvo okolja, vezano na potek takšnih projektov, ki se izvajajo na pomembnih okoljevarstvenih področjih. Veseli me, da bo imela komisija možnost svoje trditve dokazati skozi delo te parlamentarne preiskave. V teh sejah na matičnih delovnih telesih in danes že drugi v Državnem zboru gre namreč za težke in močne obtožbe, uperjene tako proti odgovornim osebam posameznih institucij kot proti političnim osebam, ki naj bi sodelovale pri nezakoniti izgradnji kanala C0 v posameznih, različnih obdobjih. Res me zanima, kako je potekal in na katerih točkah je zatajila pravna država in ali imamo res opravka s korupcijo tako zelo velikih razsežnosti, kot se poudarja. Zanimalo me bo oziroma nas bo predvsem to, kdo, katera politična opcija ni naredila domače naloge. Kdo je torej držal štango velikemu gazdi, kot ga je imenoval kolega Reberšek? Če sodimo po pogostosti razprav v Državnem zboru in na sejah matičnih delovnih teles, je očitno ta ljubljanska kanalizacija danes vsaj tako pomembna zadeva v tem političnem prostoru kot zdravstvo. res za zelo vročo temo in do sedaj smo tej temi namenili veliko, veliko časa, ki je bil namenjen tako sprejemanju zavezujočih oziroma želel je biti usmerjen k sprejemanju zavezujočih nadzorstvenih usmeritev, navodil ali pa celo zahteve po ustavitvi nadaljevanja izgradnje kanala C0, torej da bi poslanci ustavili to izgradnjo. A dejstvo je, o tem ves čas tudi govorimo, da v tem trenutku, to pa so ocenili tako Vlada kot pristojna ministrstva in pristojne inšpekcijske službe, kot tudi ostala pravna stroka, lahko gradnjo ustavi dejansko samo investitor sam, vse drugo bi bilo prekoračenje pooblastil posameznih služb.

razpravi že slišali. Predvsem pa je kronološko ves potek gradnje, izdaje dovoljenj za ta kanal in pa inšpekcijskih postopkov, ki so se pri tem odvijali, povedal naš kolega v stališču Poslanske skupine Gibanja Svoboda. Kot rečeno, res si želim, da ta parlamentarna komisija prične s svojim delom čim prej,

izgradnja kanala C0 ne zanima prav zares. Jasno nam je, da je izgradnja kanala C0 civilizacijska norma, ki jo je občina dolžna izvesti za njene občanke in občane. Samo moderno speljan kanalizacijski sistem bo dolgoročno res zagotavljal in naslavljal ustavno pravico do čiste pitne vode. Ohranjanje čiste pitne vode pa je proces, ki se vsakodnevno izvaja oziroma poteka tudi s potrebno stalno nadgradnjo in prenovo infrastrukture. Čeprav ne prihajam iz Ljubljane, predstavlja ta projekt zame enega ključnih projektov. V bistvu gre tudi za velik okoljevarstveni projekt, ki je ključen za Ljubljano in okoliško prebivalstvo in tudi za uporabnike pitne vode, ki dnevno prihajamo v Ljubljano. Res se mi zdi prav farsa, da se okoljevarstveniki borijo proti urejeni neprepustni kanalizaciji za potrebe Ljubljane z okolico. O tem projektu je bilo res objavljenih že veliko mnenj, manj, bolj strokovnih, o viru se seveda lahko sprašujemo. Nekatera so izrazito za nadaljevanje projekta oziroma za končno izgraditev in dokončanje kanala C0, druga izrazito proti, nekatera so pa precej nevtralna. Tudi te debate v Državnem zboru so široke, predvsem so zelo polarizirane, mi pravimo tako, vi pravite tako. Vi ste zahtevali ustanovitev preiskovalne komisije, mi se te preiskovalne komisije veselimo, govorimo da bomo zelo odgovorno sodelovali v tej preiskovalki. Vi, ki ste jo predlagali, pravite, da je to brezzobi da se itak ne bo nič ugotovilo, da bodo tja prihajali ljudje, ki bodo zaslišani in ne bodo ničesar povedali, govorili bodo, se ne spomnimo, zaradi oddaljenosti dogodka pa res ne vemo, kaj se je dogajalo in tako naprej. In čemu ustanavljamo to preiskovalno komisijo? Čemu?

predsednica Državnega zbora, smo slišali, Varuh človekovih pravic, tudi njega ne zanima čista pitna voda za Ljubljano, kolegica Sukič ni hotela priti na sejo matičnega delovnega telesa, da bi glasovala za priporočilo, s katerim bi v Državnem zboru poslanci ustavili izgradnjo kanala C0. Mislim, res se obnašamo tako zelo neodgovorno in tratimo čas tudi gledalkam in gledalcem. Če zdaj lahko rečem, kaj si v Svobodi resnično želimo? Da se dolgoročno zagotavlja za Ljubljano nepropustni kanalizacijski sistem in čista pitna voda za danes in za naslednje generacije. Gre za infrastrukturni projekt, ki ne rešuje samo trenutnih težav, ampak naslavlja problematiko oziroma naslavlja skrb za vse naslednje generacije. To zagotavlja tudi Evropska komisija v svojih poročilih. In še enkrat. Prav je, da se v okviru preiskovalke oceni posamezne faze pridobivanja različnih dovoljenj, kdo in kje je zatajil, kdo naj pri tem prevzame odgovornost, koga se lahko obtoži za morebitne ugotovljene nepravilnosti. In ni res, da je preiskovalka brezzobi tiger, če bodo ugotovljene kršitve, jih moramo naznaniti pristojnim organom pregona in drugim institucijam, ki bodo dejanja do konca razjasnili, pojasnili in raziskali. Treba je prevzemati odgovornost. Seveda, tudi mi si ne želimo, da bodo na koncu konsekvence te raziskave takšne, kot so bile pri ventilatorjih ali pa maskah. Pa se bom sedaj dotaknila še same vsebine, ki nam je bila predstavljena v parlamentu na različnih sejah in ki so nam jo razlagale pristojne službe. Zaenkrat je jasno, črno na belem, da se kanal C0 gradi tam, kjer so pridobljena pravnomočna gradbena dovoljenja. To pomeni, da ima investitor pravico graditi in nihče mu te pravice ne more vzeti in nihče mu ne more reči, da naj tam, kjer ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, neha graditi, ker sicer bo investitor lahko uveljavljal gospodarsko škodo iz tega naslova. To so pojasnili tudi z Inšpektorata za naravne vire in prostor, ko so bili tukaj in smo jih lahko izprašali.

Je pa v teku inšpekcijski postopek, o katerem smo tudi danes že slišali, ta pa ni raziskan do konca, in sicer zaradi očitka lastnikov dveh parcel na področju gradnje povezovalnega kanala C0. Gre torej za situacijo dveh različnih mnenj, geodeta in investitorja ter geodeta in lastnika, kje se nahajata ti meji parcel in za katero je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. Do izdelave tretjega, neodvisnega geodetskega posnetka bi bilo čisto neprimerno prejudicirati dejansko stanje na terenu. Po drugi strani pa, tudi če bi se izkazalo, da je investitor v zmoti, reševanje tega stanja ne bi bilo v pristojnosti Državnega zbora, niti ne Vlade Republike Slovenije, ampak zgolj in samo inšpekcijskih služb in potem v nadaljevanju pristojnih sodišč, pa tudi odrejene preiskovalke, ker bo nekdo moral prevzeti odgovornost za morebitno prilagojeno, po naročilu izdelano netočno gradbeno izmero. Katera je netočna, je, kot rečeno, danes prezgodaj govoriti. Lahko se izkaže, da ima narejeno netočno gradbeno izmero lastnik, lahko pa investitor, lahko ugibamo. Na razpravah smo poslušali še, da se dajo upravni akti odpraviti, a dejansko stanje je nasprotno in se je tudi v praksi dokazalo. Z vidika zahtev po obnovi postopka, odprave po nadzorstveni pravici, razglasitve ničnosti in zahtevanih revizij gradbenih dovoljenj je takratni MOP v okviru hierarhičnega nadzora na podlagi izrednih pravnih sredstev, v uporabi sta bili dve izredni pravni sredstvi, in sicer odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici in zahteval od Upravne enote Ljubljana vse izdane odločbe v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in sklepe Agencije Republike Slovenije za okolje v zvezi z navedenim posegom. In kaj je bilo ugotovljeno? Po pregledu izdanih konkretnih upravnih aktov je MOP ugotovil, da ni podan nobeden od razlogov za odpravo ali razveljavitev ali izrek ničnosti. Tega Tega pregleda, to pa se moramo zavedati, ni opravljal niti minister niti državni sekretar, za katera vemo, da sta politično imenovani osebi, ampak strokovno osebje, se pravi pooblaščeno osebje, ki ima za to v državni upravi in na institucijah tudi ustrezna pooblastila, pridobljena po zakonu. In tudi, konec koncev se vsi ti ljudje, ki odločajo po uradni dolžnosti, morajo zavedati, da lahko za nepravilna,

Še enkrat, sam pravni pogled na izgradnjo kanala C0, da res ne bo kančka dvoma, da za to izgradnjo trenutno ni veljavnih dovoljenj. Za vsako gradbeno dovoljenje in tudi za vgradnjo armirano betonske kinete je bilo pridobljeno tako vodno soglasje kot tudi naravovarstveno soglasje. Ne govorim o okoljevarstvenem soglasju. To pomeni, da je moral investitor še v fazi pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti obe dovoljenji in ju je tudi pridobil. Ne smemo pa pozabiti, da sta ti dve soglasji oziroma mnenji Direkcije za vode in Zavoda za varstvo narave ključni tudi v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Torej, najprej ti dve soglasji oziroma dovoljenji, potem pa v naslednji fazi pridobivanje okoljevarstvenega soglasja. In ti dve predhodni dovoljenji je investitor pridobil. Res pa je, da do postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ni prišlo, ker je ARSO kot pristojna institucija 28. januarja 2016 v predhodnem postopku ugotovil, da nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje in zato presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje nista potrebna. Sklep ARSA, ker imamo dva sklepa in ves čas govorimo o dveh sklepih, ki pa je bil izdan 28. 9. 2020 in s katerim je bilo odločeno, da je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, pa nima nobenega vpliva na že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ta sklep ARSA se nanaša zgolj na območje kanala, kjer se je dodatno vgradila kineta in tudi ta vgrajena kineta samo iz naslova dodatne varnosti. Torej, če dodatna kineta ne bi bila vgrajena, bi bila zadeva rešena. In o čem bi se pogovarjali danes? Čeprav mislim, da bi vsekakor našli neko zgodbo, iz katere bi naredili dramo in bi se o tem lahko pogovarjali. Še enkrat, investitor je zaradi dodatne zaščite in dodatnih morebitnih neugodnih vplivov na okolje kineto vgradil in dovoljenje za takšno vgraditev izkazuje s projektom dokumentacije za izvedbo gradnje, to je tako imenovani In kaj omogoča kineta? Zakaj se je investitor odločil za gradnjo kinete? Kineta namreč omogoča dodatni pregled cevi z roboti z zunanje strani. Na vsakih 10 metrov je revizijski jašek, ki je namenjen ravno temu, da se spremlja stanje cevi in da se lahko takoj ukrepa, če bi se, recimo, izkazalo ali pa ugotovilo kakršnokoli popuščanje cevi. Tudi v primeru visoke stopnje potresa, izredno močnega potresa, o čemer smo tudi slišali govoriti, bi se zaradi dodatno vgrajene kinete ugotovilo takšno izpuščanje oziroma takšna propustnost.

tudi o tem, da če umakne kineto, je zanj zgodba zaključena in se lahko mirno naprej gradi brez kančka dvoma. Za konec pa morda še to, da iz vsega povedanega in že večkrat zapisanega ugotavljam, pa tudi v naši poslanski skupini, da se ne gradi brez gradbenega dovoljenja. Spoštovani kolegi, tega, kako se je pridobivala dokumentacija, kako so se izvajali postopki, nisem ugotovila sama, pač pa pristojne institucije v tej državi. Jaz in, verjamem, tudi vsi mi teh znanj preprosto nimamo, lahko pa zaupamo stroki in pri tem umaknemo politiko iz tovrstnega odločanja. Če sem iskrena, namenoma sem se danes tako odločila, da v svoji razpravi nisem omenjala nobenih političnih akterjev, verjamem, da tako Vlada kot pristojna ministrstva in tudi vse pristojne inšpekcijske službe, kar nekaj jih imamo v tej zadevi in kar nekaj jih je po različnih vprašanjih vezanih na izgradnjo kanala C0, pristojni izvajajo vse potrebne ukrepe oziroma aktivnosti v skladu z zakonodajo, tako v smislu izvajanja kontrole nad črpanjem kohezijskih sredstev kot izvajanja inšpekcijskih nadzorov in notranjevarnostnega postopka v do sedaj zaključenih postopkih, o katerih smo se lahko seznanili. Večkrat smo tu imeli pristojne z ministrstev, iz inšpekcijskih služb, pa nepravilnosti niso bile ugotovljene. Nekateri postopki, kar sem tudi že omenila, so v teku in v času delovanja preiskovalne komisije bomo v Svobodi aktivno spremljali rezultate do sedaj še nedokončanih postopkov, inšpekcijskih postopkov in tudi postopkov, ki trenutno potekajo na Upravnem sodišču. V Poslanski skupini Svoboda, kot rečeno, bomo v preiskovalni komisiji sodelovali in skrbno preverjali vsa ugotovljena dejstva, o katerih bomo javnost tudi sprotno obveščali. Pa morda še to, ljudi pri tem ne želimo zapirati v sobe, da bi spregovorili, tako kot paše določeni politični opciji. Naj ljudje, ki o projektu kaj vedo, to prosto ali svobodno v demokratični pravni državi tudi povedo, brez zapiranja in brez prisile ljudi, da nekaj povedo. Hvala.

Jaz nisem v enem svojem stavku rekla, da bo preiskovalna komisija brezzobi tiger. Jaz v enem svojem stavku oziroma kot predlagatelji, namreč mi smo predlagatelji, nismo rekli, da bomo kogarkoli zapirali,

Ampak da grem nekoliko od začetka. Veseli me, da boste sodelovali v preiskovalni komisiji, ampak glede na to, da podpisov za ustanovitev te preiskovalne komisije niste želeli podati, nisem ravno najbolj optimistična glede vašega delovanja oziroma glede tega, zakaj interes delovanja v tej preiskovalni komisiji. Očitate nam politikantstvo. Ali je lahko politikantstvo večje kot to, da nekdo, ki ima absolutno večino v Državnem zboru, ki lahko sprejme karkoli hoče, ustanovi preiskovalno komisijo, ki se ukvarja z delovanjem njihove policije? Ali je lahko politikantstvo sploh še večje? Jaz mislim, da ne. Prav tako ustanovi preiskovalno komisijo, ki obračunava z opozicijo in jaz verjamem, da so že vsi sklepi vnaprej napisani, ampak se samo sanirajo postopno, kot vam to pride prav. Zato s strani tistih, ki delujejo na moči večine in ne na moči argumentov, nisem optimistična glede velike želje, da se odkrije tisto, kar je glede kanala C0 slabega oziroma kar menimo, da ni v skladu z zakonodajo in tudi ne z Ustavo Republike Slovenije. Ja, z vsemi močmi bomo seveda poskušali priti zadevi do dna, se bo pa tudi po tej preiskovalni komisiji pokazalo, kaj je v Sloveniji še ostalo od pravne države. Naj države. Naj spomnim samo na preiskovalno komisijo Anžeta Logarja, ki je bila s sklepi absolutno podprta, njeno delovanje pa danes pravzaprav nekih velikih velikih sodnih obravnav ali pa bom rekla, da bi zadeve prišle na sodišču tako daleč, da bi bili obtoženi, praktično ni, pa je komisija pravzaprav ugotovila vse črno na belem, samo par bi jih bilo treba odpeljati in poslati tja, kamor bi morali priti. Jaz upam, da bomo dejansko prišli do tega in da bo to tudi neko to tudi neko opozorilo vsem tistim, ki bi želeli delovati na enak način, kot to počne Zoran Janković. Tudi v vaših vrstah je bilo nekaj županov in

Jaz verjamem, da je tako, vendar pa se zavedam, glede na to, da sem že nekaj časa v politiki, da imamo državo dveh hitrosti oziroma vzporednosti, ena je za prvorazredne in druga za drugorazredne. Kolegica,

zadev, ki nima gradbenega dovoljenja, to je parcela 2161, kjer je jasno, da mora biti prej narejena pridobitev okoljevarstvenega soglasja in tega nima. Zadeva je bila posredovana inšpektoratu. Lahko pa se vprašam, ker je zadeva od marca, kako to, da inšpektorat še danes tega dela gradnje ni ustavil, ne razumem, kajti dejstvo je, da se tukaj graditi ne sme, ampak se. Prej je bilo rečeno, da nekako ljudi ne skrbi ta čista pitna voda, ker se pogovarjate z ljudmi. Jaz se absolutno veliko pogovarjam z ljudmi, moram reči, da se pogovarjam tudi s tistimi, ki živijo izven Ljubljane, pa gledajo na to zadevo bolj v smislu skrbi, kaj če se bo kaj takega dogajalo tudi pri njih in ustrezni organi ne bodo ukrepali, oziroma ne morejo verjeti, da je nekomu v tej državi dovoljeno vse. Se pa seveda strinjam, da je glas Ljubljančank in Ljubljančanov tisti glavni, ki mora biti slišan, ampak, kot sem že rekla, mi imamo zaenkrat najbolj zamašen medijski kanal in medijski kanal in ko se bo ta odmašil, bodo dejansko sploh vedeli, kaj se v njihovem mestu dogaja. Vendar pa je bilo kljub temu javno mnenje izmerjeno na eni od anket

se pravi še ni prišla ta informacija do njih, in tistih, ki menijo, naj se nadaljuje. Skratka, res gre za velik odstotek tistih, ki menijo, da je treba ta projekt ustaviti. Ni res, da ga ne more ustaviti država. Tudi finančno ga lahko država ustavi. In ni res, da so pravni strokovnjaki istega mnenja. Jaz sem že na prejšnji seji povedala, kar je povedal dr. Jerovšek, ki je eden od piscev

obnova postopka, ki to omogoča, se pravi, ta zadeva je takšna, da omogoča obnovo postopka. Drugič, omogoča odpravo odločbe po nadzorstveni pravici, kadar gre za poseg

bistvu ogrožanje infrastrukture, ki mora biti še posebej zaščitena. Imamo možnost ničnosti odločbe. Ta ni vezana na noben rok in je možna takrat, kadar bi izvedba takega akta lahko povzročila hudo nevarnost, tudi kaznivo dejanje. Tukaj gre za hudo nevarnost. Nenazadnje vaš minister priznava, da gre za tveganja, tveganje pa pomeni nevarnost. Prav tako bi se zadeva že lahko predala Državnemu odvetništvu in ta potem vloži tudi tožbo. Res pa je, kot sem prej povedala, da bo pa potem že na potezi tudi sodna veja oblasti, kjer pa vidimo, da Janković z njo nima nobenih težav, ker je pač na pravi strani, kot sam pove. In dokler bo deloval proti Janezu Janši, za njega sodišče pravzaprav sploh ni potrebno. To pa je farsa, takšni postopki pred sodiščem pa so farsa, ko ste prej govorili, da je vse to neka farsa, to pa je farsa, da on sploh tja prihaja, kajti že vnaprej ve, da se mu ne bo nič zgodilo. Nenazadnje, ker se mu nikoli nič ne zgodi, si tudi upa graditi brez ustreznih podlag v dokumentaciji. Ni res, da se tukaj v bistvu rešuje greznica za to področje Ljubljane, ker to ne drži, ker tukaj greznic ni.

izjava tukaj s strani največje koalicijske stranke, ki ima škarje in platno in lahko tukaj izglasuje, karkoli hoče, da sklepi niso bili potrjeni.

ki so jih podprli tudi vaši koalicijski partnerji. Ampak zanimivo, danes na eni strani govorite o tem, kako boste sodelovali v preiskovalni komisiji, me veseli, po drugi strani pa se ves čas trudite povedati, da je vse dobro s tem projektom, da edino, kar je problem, je bilo v Janševi vladi. Saj jaz mislim, da že sami sebi ne verjamete, ne da vam še kdorkoli verjame, ker to pa je res smešno. In to rečete ob dejstvu, da je bil v času Janševe vlade projekt ustavljen, ustavljeno je bilo financiranje, ni se gradilo, vaš

Denar! Enako kot Jankovič, ki je prišel sem v Državni zbor in je glavnino svoje razprave govoril o tem, koliko denarja.

ker menimo, da sta seveda kanalizacija in gradnja kanalizacije potrebni, vendar ne nad vodonosnikom. To bi se dalo preprečiti, za to tudi in ne na način, da se gradi tako, da se izigrava zakonodajo. To pač ne gre, ne moremo ljudem podirati čebelnjakov in ut, na drugi strani pa dovoliti tako ekološko bombo, to pač preprosto ne gre. In jaz upam, da bo, ne glede na to, kakšne interese bodo imeli posamezniki v tej preiskovalni komisiji, vendarle prevladal razum in da bomo prišli tudi do sklepov, ki bodo seveda odgovorili na dileme oziroma vprašanja in da bo to tudi pouk in nauk za prihodnost. Hvala.

pitna voda, druga je zasebna lastnina. Spominjam se svojega prvega mandata, kako smo tukaj notri razpravljali o tem, mislim, da je bil takrat nosilec tega poslanec SMC Mitja Horvat, če se ne motim, ali pa Milan Brglez, mislim, da je bil Horvat, kako je to pomembno, da se zapiše pravica do pitne vode v Ustavo. Ne samo, da veliko število naših državljank in državljanov po različnih občinah nima pitne vode, naša poslanska skupina je obiskala Dolenjsko, med drugim tudi občino Žužemberk, kjer mislim, da 30 % občanov nima pitne vode. Kaj je potem pri njih glede tega člena, ki je zapisan v Ustavo? Pač mrtva črka na papirju. Še nekaj drugega se dogaja. V tem primeru se še tistim, ki imajo pravico do pitne vode in tudi dejansko imajo to pitno vodo, ogroža pravica do le-te. In druga ustavna kategorija, zasebna lastnina, kar smo tukaj že večkrat povedali, da očitno lahko nekdo, kljub temu, da se ti ne strinjaš, da ni potrebnih soglasij, da ni potrebnih dovoljenj, pač na tvoji lastnini dela, kar hoče. Seveda, če je to ljubljanski župan Zoran Janković. Jaz dvomim, da če bi to delal nek župan na podeželju, verjetno bi se mu kdo z avtom zapeljal v hišo, tako kot so se zdajle tisti, ki razgrajajo po Parizu, enemu od županov občin iz Pariza. Se pravi, tudi tukaj vidimo, da so dvojna merila in dvojni vatli, da nekateri lahko delajo vse, drugi se pač držijo zakona. Večkrat je bilo rečeno, kdo je tisti, ki lahko ustavi gradnjo in potem si tisti, ki to vprašanje postavijo, sami odgovorijo, samo investitor lahko ustavi gradnjo. Glejte, napačna Investitor bi moral ustaviti gradnjo, ne da bi jo lahko ustavil, ampak jaz razumem gospoda Jankovića, glede na to, da ima privilegiran status v tej državi, kot je takrat sam rekel, zato ker je proti Janezu Janši in se mu nikoli nič ne zgodi, vmes se, ko je v postopkih, na kakšni proslavi objema z ministrico za pravosodje, en dan, preden mu je izrečena sodba, se v častni loži na eni od tekem rokuje in druži s predsednikom Vrhovnega sodišča Đorđevićem in logično je, da so potem pač postopki takšni, kot so, in da se zaključijo v skladu z njegovim pričakovanjem. Res je težko verjeti, ko poslušaš te argumente, da to prihaja v bistvu iz ust tistih, ki so še dve leti nazaj govorili, kako je v bistvu čista pitna voda pomembna, in rušili zakon, ki je takrat prinašal, mislim, da 17 milijonov evrov za urejanje vodotokov in prepovedoval gradnje na priobalnem pasu.

močna in ljudje si mislijo, tako kot trenutno je, je v redu, bog ne daj kaj spreminjati in vsaka sprememba, ki pride, je lahko potem pot na slabše in zaradi tega so pač ljudje tudi tako množično takrat glasovali proti, ampak v tej dvorani pa danes tisti, ki ste takrat, verjamem, glasovali proti, ščitite tistega, ki bo čez čisto pitno vodo gradil kanalizacijo. Ko sem tukaj poslušal stališča, sem opazil, da je bilo pri Socialnih demokratih in pri Levici kar precej zadržanosti, medtem ko bi se Poslanska skupina Svoboda komot preimenovala v Poslansko skupino Mestne občine Ljubljana. Verjetno so tudi stališča napisali ker to, kar danes počnete, ni nič drugega kot zaščita lika in dela ljubljanskega župana Zorana Jankovića, kar je razumljivo. Gliha vkup štriha, pravimo na Poljanskem. Saj imate tudi v svojih vrstah take, ki bi v najlepših naravnih rezervatih gradili hiše, ki imeli, ko so postali župani, v lasti 46 tisoč kvadratov, potem ob koncu županovanja 100 tisoč, skratka, to biznisiranje z zemljišči vam je skupno, s tem, da sem prepričan, da ta sam ne bi dovolil, da mu brez dovoljenj gradijo in vlečejo kanalizacijo čez njegova kmetijska zemljišča, kaj šele čez kakšna zazidljiva zemljišča, ampak v Ljubljani se to seveda lahko dela. Tudi jaz Anje nisem slišal, da bi rekla, da je preiskovalna komisija brezzobi tiger, lahko pa postane, v primeru, da pride do določenih ugotovitev, da se poda kazenske ovadbe in da to potem dobi kdo? Blanka Žgajnar. Tožilka Blanka Žgajnar, za katero jaz upam, da jo bo končno nekdo vendarle predlagal za častno meščanko Mestne občine Ljubljana, ker vsaka stvar, ki jo ona pelje proti Jankoviću, na koncu pade, največkrat seveda zaradi kršitev v postopku,

če bodo obremenjujoče za župana, dobila na mizo Blanka Žgajnar, ker potem lahko že ugotovimo, kako se bodo zadeve končale. Ampak namen te preiskovalne komisije je, da ugotovi tudi, kaj je narobe z našo zakonodajo, da se seveda lahko dogajajo določene zadeve. Mi na podlagi tega, kar vemo, kar smo dobili tudi od ljudi, trdimo, da so tukaj nepravilnosti, da se ne dela tako, kot bi se moralo.

Prvič, ker ne bi upal zaradi tega, ker bi verjetno takoj dobil policijo na vrat, drugič zaradi tega, ker bi verjetno takoj dobil občane, vsaj lastnike zemljišč na vrat. Seveda, Seveda, to je država prvorazrednih in drugorazrednih in prvorazredni si to lahko privoščijo in jaz ne vem, od kje vam to, da se bo koga zapiralo v kakšne sobe. Tisti, ki je vabljen na preiskovalno komisijo, mora priti, mora povedati tisto, kar ve. Če pa že jemljem to prispodobo, pa boste v bistvu v naslednjih dneh zapirali v sobe, če lahko temu tako rečem, Tatjano Bobnar, Roberta Goloba in še koga iz vaše vlade na vaši preiskovalni komisiji, ampak seveda, zapirali v sobe v narekovaju, v smislu, da to počnete v času poletja, ko je interes najmanjši, da boste seveda stvari, ker javnost zadeve ne spremlja, lahko hitro pometli pod preprogo in se potem ukvarjali s tistimi stvarmi, za katere sami menite, da vam najbolj prinašajo politične točke, čeprav vidimo, kakšno je stanje praktično na vseh segmentih te družbe. Jaz želim, da ta preiskovalna komisija pride do določenih ugotovitev, da bodo skladne z realnostjo in da se bo tudi

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav vsem poslancem in poslankam, ki še vztrajajo! Vidim, da je nekatere že minila volja. Glede na to, da je današnja razprava o novi parlamentarni preiskavi ponovno posvečena gradnji povezovalnega kanala C0, ki naj bi ogrožal pitno vodo za 300 tisoč prebivalcev Ljubljane, to je verjetno že četrta razprava v enem letu. Je zadaj stroka ali politika? Pred kakšno uro sem se čudil, ko sem poslušal kolega Aleksandra Reberška, jaz upam, da sem ga napačno razumel, ki je rekel, da bo ta kanal C0 spuščal 800 kubičnih metrov fekalij dan v pitno vodo. Halo! Kar se mene tiče, je to žalitev stroke, vseh inženirjev, ki so projektirali in izvajali ta kanal. kanal. Da ponovim, glede na to, da je že četrtič. Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode zahteva med drugim, da se opustijo greznice pri posameznih hišah, da se vse kanalizacije priključijo na centralne komunalne čistilne naprave, ki čistijo odpadne vode do zahtevanih parametrov. Roki za implementacijo posameznih zahtev direktive so potekli že leta 1993 in 2005. Slovenija še do danes ni zadostila medtem je pa v končni fazi že nova direktiva, ki predvideva terciarno in kvartarno čiščenje, to pomeni odstranjevanje nitratov, fosfatov in tudi mikroplastike. Ker še nismo izpolnili zahteve iz direktive iz leta 1991, že plačujemo kazni. Načrtovanje razširitve Centralne čistilne naprave Ljubljana in povezovanje s primestnimi naselji s 37 tisoč prebivalci Medvod, Vodic in Broda, ki vključujejo tudi povezovalni kanal C0 v dolžini 12,1 kilometra v bližini Nemške ceste in reke Save, se je začelo pred 40 leti in je šlo prek vseh vlad in vseh uprav Mestne občine Ljubljana in mi smo, kot Svoboda, prišli zraven zadnji, ko so vsi drugi že vse naredili, kar so naredili. Idejne rešitve kanala C0 za povezavo čistilne naprave Brod do vzhodne obvoznice in dalje do čistilne naprave so se prvič pojavljale v 80. letih, v dolgoročni plan MOL je bil vnesen leta 1991, v prostorsko zasnovo 2002, v zasnovo komunalnega urejanja 2007. OPPN za kanal C0 je bil narejen leta 2007 in 2008, okoljska presoja za OPPN je bila narejena 2010, prvo gradbeno dovoljenje je bilo izdano 2013. Partnerska organizacija Evropske komisije in Evropske investicijske banke, JASPERS, je leta 2016 po pooblastilu Evropske komisije pregledala dokumentacijo tudi za projekt C0 in si traso tudi ogledala na terenu ter potrdila projekt C0 za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev. Župani Ljubljane, Vodic in Medvod so leta 2017 podpisali pogodbe z izvajalci gradbenih del povezovalnega kanala C0, pa tudi pogodbo z državno Družbo za razvoj infrastrukture DRI, ki je imela vlogo inženirja in nadzornika, v višini 2,1 milijona evrov. Tudi znani politiki so bili v DRI. Pripravljalna dela na povezovalnem kanalu C0 so se pričela leta 2017. Postopki so torej tekli po planih in leta 2012 je bilo izdano okoljevarstveno soglasje za Centralno čistilno napravo Ljubljana. ARSO je ocenil, da je projekt povezovalnega kanala manj zahteven. ARSO je več let kasneje zahteval okoljevarstveno soglasje samo za del cevovoda, ki je v kineti. Sedaj je v delu politike in javnosti spornih teh 2,1 kilometra trase C0 z betonsko kineto, ki prečka ožje območje vodonosnika, ki z vodo reke Save napaja vodno črpališče Kleče in ki ima revizijske jaške na sto metrov. Z betonsko kineto bo vodonosnik definitivno bolje zaščiten. V vsakem jašku bo možno meriti vlažnost, eventualno puščanje, lahko se bo uvedel videonadzor.

s 30 tisoč priključki, vsak lahko pušča, in od tega naj bi jih bilo kar 70 % blizu vodnih virov. Imamo tisoč kilometrov toplovodnega omrežja. Pa saj ne mislite, da se po tem pretaka destilirana voda! Imamo 20 bencinskih servisov s podzemskimi rezervoarji bencina in nafte, Šentvid, Vižmarje, Črnuče, stadion Bežigrad, južno od Pivovarne Union, mogoče 100, 200 metrov od izvira vode za naše včasih najboljše pivo. BTC Letališka, povsod tam so bencinske črpalke. Imamo 20 avtomobilskih pralnic, imamo nekaj avtomobilskih lakirnic. Imamo pet galvan, zagotovo veste, kaj se dogaja, mislim, katere kemikalije so v galvanah. Nekaj večjih rezervoarjev za plin in nafto, poglejte si satelitske slike iz Zaloga, nekaj kemičnih tovarn, imamo farmacevtsko tovarno, imamo 20 kemičnih čistilnic. Imamo neznano število privatnih hiš, ki imajo še vedno kurjavo na lahko kurilno olje in večinoma vkopane rezervoarje v zemljo, pa tudi obe ljubljanski toplarni, če še ne veste, imata rezervoarje za lahko kurilno olje. Imamo cirka 4 tisoč in več greznic in imamo še nekje 50 kmetij z živino, hlevi in gnojem. Imamo severno obvoznico in Nemško cesto, zelo blizu vodnega črpališča Kleče. Poleg tega imamo okrog 100 kilometrov železniških prog in nekateri se še spomnimo, da so vsaj 50 let na progah uporabljali herbicide proti plevelu, ne vem, če jih še. In vemo, da so imeli potniški vagoni vsaj 100 let potniški vagoni vsaj 100 let WC, ki je imel izpust direktno na drobir med tiri. In to je bilo vse blagodejno. Ob cestah se že nekaj let za kontrolo rasti japonskega dresnika, poznate tiste lepe rastline, ki jih v bistvu ne moreš uničiti, uporabljajo herbicidi. Pa še to, ne paše sicer zraven, ampak samo toliko za tiste, ki smo osveščeni, v Sloveniji imamo še vedno tisoč kilometrov azbestnih cevi za vodovod. Koliko bencinskih servisov in galvan in drugih objektov, ki potencialno ogrožajo podtalnico in pitno vodo, ki sem jih naštel, pa ima okoljevarstveno soglasje? Jaz vam povem, recimo moja rana, bolečina je Premogovnik Velenje. Nima okoljevarstvenega soglasja, pa ima noro velike izpuste

Podobno sliko glede ogrožanja pitne vode bi lahko naredili za mesta Maribor, Celje, Koper, Novo mesto, Ptuj in tako naprej. Večina kanalizacije mesta Ljubljana in drugih mest nima tako kvalitetnih cevi in kinete, kot so na spornem 2,1-kilometrskem odseku C0. Torej, nevarnosti za pitno vodo je veliko, a vprašanje je, če jih hočemo videti. Da, strinjam se, da so viri pitne vode tudi v Sloveniji ogroženi in da moramo storiti več, da se dobra podtalnica ohrani, a uporabljajmo ista merila. Ali je ogrožanje podtalnice samo v Ljubljani ali v vsej Sloveniji? Na osnovi vsega povedanega se veselim dela nove parlamentarne preiskave, ki bo osvetlila vsa ogrožanja pitne vode v Sloveniji. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolegica predlagateljica. Izvolite. Hvala lepa. Čisto kratka bom. Me veseli, da kolega podpira delovanje preiskovalne komisije. Škoda, ker ni dal tudi svojega podpisa, ko smo ga potrebovali, da se sploh ustanovi. Povedali ste marsikaj, kaj imamo v Sloveniji, pa ni prav, da imamo. Izpostavili ste tudi Velenje. Jaz ne vem, če je ta rudnik nad vodonosnikom, ampak pustimo to. Problem je zdaj drugje, da imamo vse to, kar je slabo. Na drugi strani imamo pa nekaj, čisto pitno vodo iz vodonosnika v Ljubljani, ki ne potrebuje nobene predelave, redkokdaj je klorirana, sto in več let jo uporabljajo, zdaj jo bomo pa uničili. Samo zato, ker naštevate projekte, ki niso dobri, bi zdaj iskali izgovor, da se pa ta voda lahko uniči. In ni tako preprosto, kot pravite. Poglejte, kaj je v tem kanalu To se dogaja, vprašajte ljudi, to se dogaja. Saj kanalizacije ni, je ni, ki ne bi spuščala, saj ne more biti. Ampak ko bo enkrat ta voda onesnažena, povejte mi, kje bo Ljubljana dobila vodo? Kje bo Ljubljana dobila 150 do 200 litrov vode na dan, ki jo potroši vsak državljan?

Kje bomo dobili vodo za vse te ljudi in vse tiste, ki seveda še na nek drug način prihajajo v Ljubljano, kot so dnevni migranti, študentje, dijaki? Zaščitimo to, ravno zato, kar ste povedali, zaščitimo danes, ko je še čas. Ko bo enkrat speljano, ko bo enkrat iztekalo, je konec.

koalicija dokaj dober smisel za humor, ko svoje bralne vaje potem izvede z dvignjenim glasom, da ne bi kdo opazil, za kakšna dvojna merila gre, kajti politične sile, ki so pred nekaj leti gromoglasno sprejemale zapis čiste pitne vode v ustavo, so sedaj tiste, ki, ker gre pač za njihovega, ker gre za levega, rečejo, saj to je čisto v redu, saj to ne bo problema, itak še drugje tudi drugi svinjajo, ampak zaradi tega potem opravičujejo nekaj, kar je popolnoma nedopustno, na vse možne načine. To veliko pove o teh ljudeh. Sicer pa, kaj je že rekel von Hayek? Če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, ne bi imeli nobenih meril. Dejstvo je, da se ta kanal gradi brez potrebe, lahko bi ga priključili drugam in ne bi šel čez vodonosnik. Ampak za kaj v resnici gre? Ker se je predimenzioniralo ljubljanske čistilne naprave in vse ostalo

nekoč dani, dalo se jih je pa zato, da se je pač dalo dobiti večjo vsoto denarja, ker pri večji vsoti denarja so večje provizije in potem se lahko malo denarja da malo levo, malo tako. Saj veste, ko v resnici pustimo vse velike besede ob strani, so Ljubljančani in vsi, ki v Ljubljani delajo, zdaj lepo žrtvovani na oltarju denarja. Samo za denar gre in za čisto nič drugega. Tisto, kar je problem, poleg samega dejstva, da se izpostavlja zdravje ljudi na tak način, je tudi vloga Vlade. To namreč presega samo problem Ljubljane in ljubljanskega župana, kajti zgodbe, ki smo jim bili priča v minulih tednih in mesecih, so z enega vidika prav srhljive. Policija, ki so jo tja poslali z Ministrstva za notranje zadeve, zadeve, je zaščitila črnograditelje proti legalnim in legitimnim nosilcem lastninske pravice, ki je ustavno zaščitena vrednota. Izgovori, da pač na Vladi ne bi vedeli, za kaj gre, so popolnoma za lase privlečeni, kajti Vlada Republike Slovenije, Golobova vlada, je dvakrat v Državnem zboru izrecno priznala, da točno vedo, da za ta del, ki gre nad vodonosnikom, ki je kritičen, ni bilo izdano ustrezno soglasje. Še več, enkrat je bilo direktno rečeno, saj ni bilo nikoli niti kar seveda pomeni, da Vlada točno ve, da gre za črno gradnjo in to ves čas ve in je ščitila črnograditelje, še enkrat povem, proti nosilcem ustavno zaščitene vrednote, kot je lastninska pravica. V taki državi mi živimo, gospe in gospodje, tega pa bi moralo biti ljudi pošteno strah, kajti taka država je totalitarna država. To je država, v kateri pravni red ne velja, v kateri smo državljani prvega in drugega reda. Tukaj ne gre več samo za to, da ko gre za nekoga z leve, takrat pa, če počenja svinjarije in pelje tamle drekovod nad pitno vodo, to ni problem, zato ker je lev, če bi bil desen, bi gorelo gor do Bruslja s strani istih ljudi, ki zdaj zagovarjajo tako packarijo. Ampak še več, tukaj gre za direktno, očitno kršitev prava, za kršitev ustavnega reda, za kršitev ustavnih vrednot, za zavestno pošiljanje policije zato, da brani črno gradnjo. To, gospe in gospodje, pa stvari popolnoma spremeni, ker pomeni, da imamo državo, v kateri policija ščiti kriminalce, namesto da bi jih preganjala. In take policije bi pa nas moralo biti vse zelo strah. Ravno včeraj je bilo objavljeno poročilo, na katerem je na lestvici varnosti Slovenija zdrsnila navzdol. In ko enkrat začne drseti navzdol po teh lestvicah, takrat je problem že tu. Zaradi tega, gospe in gospodje, je vse to, kar se dogaja, popolnoma nesprejemljivo. In neverjetno je, kaj vse se od danih besed tukaj požre. Levica, tukaj mislim na celoten spekter levega dela politike, ki se je sklicevala na čisto pitno vodo, iznenada pozabi zato, ker je tisti, ki svinja, levičar. Tisti, ki so imeli celo predvolilno kampanjo največ za povedati o pravnem redu in pravni državi, jo zdaj evidentno kršijo, ne samo kršijo, rušijo jo, ker ščitijo črnograditelje. In tisti, ki so imeli največ za povedati o tem, da nikoli več ne bo policija dvignila roke nad lastne državljane, so bili veselo tiho, ko so policisti tam izredno grobo ravnali z enim od lastnikov zemljišč

dosegu roke, če se seveda to hoče, ampak tukaj gre za vprašanje hoteti. Slovenija, gospe in gospodje, ima vso pravico, da hoče, da se spoštuje pravni red, da se spoštuje Ustavo, da se spoštuje Vlado, to se pravi, da pridejo na oblast drugačni ljudje in druga oblast, kot je ta, ki tega očitno ne spoštuje. To je legalno, legitimno, edino zakonito in tudi edino ustavno. In Slovenija si od tega, kar žal pod Golobovo vlado dobiva, vključno z onesnaženo vodo, zasluži bolje. Hvala lepa. Besedo ima kolega Aleš Rezar. Izvolite. ALEŠ REZAR (PS Svoboda): Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Danes se pogovarjamo o domnevnih kršitvah zakonskih predpisov umeščanja kanala C0, pa sem se za potrebe razumevanja lotil kronološke raziskave poteka, ki nas je pripeljala do današnje izgradnje kanala C0. Že leta 1991 so strokovne podlage predvidevale priključitev Medvod in Vodic na centralni kanalizacijski sistem Ljubljana. Leta 2002 je Mestna občina Ljubljana na podlagi strokovnih podlag sprejela dokument, ki na strateški ravni opredeljuje nadaljnji razvoj v prostor in zajema grafični prikaz trase kanalizacijskega sistema, ki teče med območji Brdo in Ježica. Leta 2005 se je začela izdelovati strategija prostorskega razvoja, leta 2007 pa se je izdelala zasnova komunalnega urejanja kompleksnih posegov v prostor, izvajalec pa je v strokovni podlagi opredelil traso zbirnega kanala C0, ki se od leta 1991 bistveno ne razlikuje. Od leta 2006 do 2010 je občinski prostorski načrt občine Ljubljana vključeval dograditev kanalizacijskih zbirnikov, med drugim tudi kanal C0. V V tej fazi je bila izvedena javna razgrnitev, OPN je bil trikrat spremenjen ter dopolnjen in je bil proti koncu leta tudi potrjen s pozitivnim mnenjem vseh nosilcev urejanja prostora. Leta 2015 ter leta 2016 je ARSO ponovno izdal sklep, ki ni pogojeval presoje vplivov na okolje za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj se je ARSO naslonil na pozitivne rezultate drugih segmentov in presoj vplivov v več različnih institucijah. Leta 2016 je Mestna občina Ljubljana dvignila stopnjo zahtevnosti, študija izvedljivosti pa je pokazala, da je trasa, na kateri se gradi kanal C0, edina, ki izpolnjuje vse zahtevane parametre sprejemljivosti. Konec leta je Evropska komisija projekt podrobno pregledala in potrdila sredstva iz kohezijskih sredstev Evropske unije, zato ni nobenega dvoma, da so vsi postopki, vezani na projekt kanal C0, tekli pravilno in skladno z zakonodajo. Torej, po nekje 25 letih je zaživel projekt kanal C0, takratna Šarčeva vlada pa je pod resorjem za okolje in prostor izvedla inšpekcijski nadzor kar štirikrat in v nobenem primeru niso ugotovili nepravilnosti. Sedaj postane pa malce bolj zanimivo. Leta 2019 je Državni zbor izglasoval priporočilo v zvezi z revizijo postopkov umeščanja kanala C0. Takratni minister v času Šarčeve vlade je želel ugotoviti, ali so prikazane tehnične in tehnološke rešitve v skladu s predpisi. Po odstopu Šarčeve vlade pa leta 2020 minister Vizjak pod Janševo vlado revizije ni nadaljeval. A ni to zanimivo? Že takrat ste imeli nastavek, da bi skladnost ponovno preverjali, revidirali, ampak v času vašega vladanja tega interesa niste imeli. Od prve seje 15. 3. 2023 na temo kanala C0 želite naši vladi naprtiti, da ne deluje v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi. Kdo ni nadaljeval revizije, ki jo je izglasoval celo Državni zbor? Minister v času vaše vlade. Zato vas lepo prosim, da se ne sprenevedate in da prenehate s tem mačehovskim odnosom. Sedaj pa še nekaj o inšpekcijskih nadzorih. Leta 2018 je tekel inšpekcijski nadzor na podlagi suma prijaviteljev, da je gradbišče nevarno in neoznačeno. Inšpektor nepravilnosti takrat ni ugotovil. Drugi inšpekcijski nadzor, leta 2018 je inšpektor preverjal prijavo o domnevni neskladnosti gradnje, nepravilnosti ni ugotovil. Tretjič, v letu 2018 je gradbeni inšpektor preverjal, ali poteka gradnja na določenem obsegu skladno skladno z gradbenim dovoljenjem, inšpektor nepravilnosti ponovno ni ugotovil. V okviru inšpekcijskega nadzora je inšpektor preverjal drugo oziroma četrto prijavo zapovrstjo glede nepravilne ograjenosti in označb ter nepravilnosti ponovno ni ugotovil. Leta 2019 je gradbeni inšpektor zaradi podane prijave opravil nadzor nad vgrajevanjem komponent, nepravilnosti ni ugotovil. Sedmi inšpekcijski nadzor zapovrstjo je na drugem odseku preverjal gradbena dovoljenja in nepravilnosti ni ugotovil. Leta 2019 so poskusili z drugim resorjem in je bila podana prijava v pristojnosti [resorja] za naravo in vode. Ugotovljeno je bilo, da je imel nosilec posega pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, z drugimi besedami, osmi inšpekcijski nadzor nepravilnosti ni ugotovil. Seveda, v vmesnem času, v času vaše vlade, pa so se inšpekcijski nadzori prenehali, nadaljevali so se v letošnjem letu, in sicer zaradi ponovnih domnevnih kršitev pri gradnji, ponovno preverjanje soglasij ter preverjanje gradbenih dovoljenj. Skratka, sodeč po pridobljeni dokumentaciji je meni kot laiku jasno, da poteka vse popolnoma v skladu z zahtevami in predpisi, nekdo pa intenzivno nagaja in podaja prijave samo takrat, ko mu to ustreza. ustreza. V Poslanski skupini Svoboda absolutno ne podpiramo črnih in neskladnih gradenj, ampak oprostite, iz vseh inšpekcijskih nadzorov in pridobljene dokumentacije lahko zaključimo, da gradnja poteka popolnoma v skladu z zakonodajo in ima Mestna občina Ljubljana pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Sedaj pa še nekaj s človeške oziroma razumske in tehnične plati. Ko sem jaz videl, iz kakšnih materialov je zgrajen cevovod, ki ga preventivno ščiti še kineta na enem odseku, ki je, mimogrede, prostovoljni ukrep župana, četudi Mestna občina Ljubljana potroši več denarja, so se odločili za to opcijo zato, ker nudi dodatno varnost. Kot prebivalec Spodnje Savinjske doline, kjer imamo tako za vodovod kakor za kanalizacijo po večini zastarele azbestne cevi, na mojem vodnem viru pa ni niti vodovarstvenega območja in so zastrupitve pogoste, oprostite, vam tak kanalizacijski vod lahko upravičeno zavidam. Zadnja oziroma največja zastrupitev v Sloveniji je bila v Spodnji Savinjski dolini in je bila posledica prav odtekanja fekalij iz greznic v vodno zajetje. Točno to, kar se opozicija v Ljubljani na vse kremplje trudi ohraniti. Pa lahko natepavate svoje zgodbice, kolikor želite, kanal C0 bo zajel 6 tisoč 600 trenutnih kanalizacij oziroma odvodnjavanje za 22 tisoč prebivalcev, ki pa se v tem trenutku absolutno stekajo v vodonosnik. Da želite to zgodbo obrniti in manipulirati, oprostite, moraš biti malo za luno. Podobno ste poskušali že z Zakonom o vodah, a smo vas prebivalci, hvala bogu, prebrali in ga z referendumom ustavili. Takrat ste lagali, da izboljšuje pitno vodo, v resnici ste pa takrat želeli na priobalnem pasu omogočiti gradnjo tovarn in turističnih objektov in iz tega mi je jasno, zakaj gojite takšno agonijo do naše čiste pitne vode in želite, da Ljubljančani še naprej pijejo vodo z dodatkom izliva fekalij 22 tisoč gospodinjstev. Tukaj imam eno sliko črno so greznice, za to se bori opozicija, to se lahko steka vsepovsod do vodnega vira, se pravi, vi se borite za črno, to so greznice, mi pa se borimo za vodne vire. Modro – Svoboda, črno – SDS. Se pa veselim, da bo preiskovalna komisija podala ugotovitve, zakaj vaš takratni minister Vizjak ni realiziral priporočila Državnega zbora za izvedbo revizije ter kakšno je dejansko stanje glede očitkov do Mestne občine Ljubljana in gradbenih dovoljenj in kakšna bo vsebinska odločitev sodišča. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima predlagateljica, kolegica Anja Bah Žibert. Izvolite. Hvala lepa. No, pa ste si zaslužili piškotek vodje poslanske skupine, niste si pa zaslužili piškotka občank in občanov, ker preprosto govorite neresnico. Ni res, tukaj ni greznic, na tem odseku, o katerem govorimo, ni greznic. Še več, gospod Grad, ki tam živi, je povedal, da je potreboval več kot 10 let, da je dobil gradbeno dovoljenje, da so dobili gradbena dovoljenja za nadomestno gradnjo, medtem ko gradnje niso mogoče. In ne zdaj posploševati in kazati vsake greznice. greznice. Zakaj lažete, če je vse v redu? Zakaj niste sprejeli sklepov Državnega zbora, če je vse v redu? Zakaj niste dali podpisov za preiskovalno komisijo, če je z vaše strani vse v redu, problem je pa v gospodu Vizjaku, ki je ustavil Gradnja je bila takrat ustavljena in zahtevana je bila presoja vplivov na okolje. Povejte mi, kaj se je spremenilo od takrat do začetka tega leta, ko jevaš minister rekel, naj se gradnja nadaljuje. Imamo presojo vplivov na okolje? Nimamo. Imamo okoljevarstveno soglasje? Nimamo. So vsa gradbena dovoljenja? Niso. Se ogroža čisto pitno vodo? Se ogroža. Ali kanalizacijo lahko naredimo tako, da je povsem vodotesna? Ne moremo.

ker gre za kritično infrastrukturo. Že zgodovinsko gledano je bilo to področje vedno zaščiteno. Še v bivši Jugi so znali to zaščititi. Res ne vem. Če je vse v redu, zakaj za vraga tako grobo, tako trdno zagovarjate ta kanal? Jaz tega res ne razumem. ljudje vam sporočajo, da to ni vredu in vi še kar naprej. Povejte, a je tako težko, je taka huda zanka okoli vratu? Povejte to državljanom in bodo vse razumeli, ne pa tukaj izvajati akrobacij in iskati neke izjave, kako je povsod v Sloveniji tako, kot je. Ni! Povejte mi, nad katerim tako obsežnim vodonosnikom nekega velikega mesta se dogaja takšna gradnja. Povejte mi, kje v Evropi jo dopuščajo. Prej je bilo rečeno, da je civilizacijska norma, da imamo kanalizacijo. Je in mi jo podpiramo, samo to, da jo pa delaš nad vodonosnikom, to je pa barbarstvo,

Da boste gledali pod prste? Ne potrebujemo tega. Če ste za konstruktivnost, bom zelo vesela, če pa menite, da je vse v redu, potem pa povejte razlog, zakaj prihajate zraven. Meni se zdi nesmiselno sodelovati v preiskovalni komisiji, za katero menite, da ni potrebna, ker je vse v redu v tej državi, ampak seveda ni vse v redu in vi to veste in verjamem, da boste poskušali na vse pretege stvari stvari v njej obrniti tako, da ne bi prišli zadevi do dna, ampak veste, konec koncev se vedno pride do dna. Karkoli dna. Karkoli boste tukaj počeli, ne boste mogli ustaviti tega, kar je dejstvo, da pač ta projekt poteka nezakonito, da nima ustreznih dovoljenj in da se grdo, grdo krši ustavna pravica do do pitne vode. Vi danes govorite o referendumu, o zakonu. Povejte mi, s tem ko ste ga ustavili, kaj imamo danes od tega? To, da ogrožamo čisto pitno vodo za 300 tisoč ljudi. In vi se smejete. Lepo vas prosim, dajte tukaj soglasje, da bomo lahko v vašem domu, nad vašo vodo zgradili kanalizacijo, da se bodo lahko smejali tudi drugi državljani in državljanke, posebej tisti, ki bodo potem pili vodo iz vodonosnika, ki bo potekal v bistvu pod kanalizacijo. Dajte potem soglasje. Ne razumem, da je tukaj sploh kaj smešnega. To je za zjokati se. Poglejte si, niti koalicijski partnerji vam več ne verjamejo, odmaknili so se. Zakaj? Ker te štange ne bodo držali. Štanga, ki traja že od Pozitivne Slovenije naprej, pa še kaj dlje, ampak to pa mogoče potem na koncu. Hvala lepa. Hvala lepa. Repliko ima kolega Aleš Rezar. Izvolite. ALEŠ REZAR (PS Svoboda): Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Kolegica Bah Žibert, vi lažete. Zavajate, da se gradi brez gradbenih dovoljenj, kar preprosto ne drži oziroma zaenkrat številni inšpekcijski nadzori to jasno zavračajo. Zavajate oziroma želite vašo agendo projicirati na nas, torej vi imate agonijo do čiste pitne vode in vi zavajate, da je trenutno stanje izteka fekalij 22 tisočih prebivalcev v podtalnico bolje, kot pa jih zajeti v kanal. In vaša navedba, kaj bo še ostalo od pravne države, ja, se strinjam, predvsem bi se to bilo pametno vprašati, ko so potekali orožarski posli in kako je lahko en pravnomočno obsojeni zapornik postal predsednik Vlade, drug pravnomočno obsojeni kaznjenec pa ustanavlja stranko na podlagi nemočnih upokojencev. In navedba, da tam ni greznic, je pač banalna, saj greznica v podtalnico pronica tudi več kilometrov, v vse smeri, žal ne izpusti na licu mesta, je pa na tistem mestu v tem trenutku intenzivno kmetijstvo, ki predstavlja večje tveganje za vodonosnik, kakor kanal C0. Kažete sliko, kaj vse se trenutno nahaja v kanalu. To je en primitivnejših prijemov, saj kanal se pred zagonom sčisti, spiha, tlačno preizkusi, potem bo pa v njem še vse kaj hujšega kot pa nekaj peska in plastenk.

v svojem izvajanju popolnoma izven dnevnega reda in prosim, da se res striktno držimo Poslovnika, zato vam izrekam opozorilo, da se držite točke dnevnega reda.

Hvala